Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za ravnopravnost spolova, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog?

Zakon o dadiljama, naime jedan potpuno novi zakon u hrvatskom zakonodavstvu. Dakle ovo je po prvi puta da je takav jedan zakon uopće u Hrvatskoj napisan. Kada smo gledali malo neke druge zemlje različito je to uređeno, … zemalja u kojima u principu ne postoji nikakvo zakonodavstvo gdje vam npr. mlade cure koje dođu učiti strani jezik ustvari obavljaju poslove dadilje. Tako da kada budete imali neke pritužbe i primjedbe na ovaj zakon morate voditi računa da je u mnogim drugim zemljama to puno labavije i uopće gotovo da i nije niti regulirano zakonom. Zašto smo odlučili napisat zakon, pa zbog 132 žene koje su prošle edukaciju zahvaljujući sredstvima iz IPA projekata, dakle 132 žene koje su završile edukaciju, dobile su na neki način određene certifikate i dozvolu da se mogu baviti poslovima dadilje, međutim nisu taj posao do sada mogli obavljati zbog toga što uopće nije bilo nikakve pravne osnove da se taj posao može u Hrvatskoj raditi. U Hrvatskoj u ovom trenutku postoje dosta velike liste čekanja, negdje oko 5000 djece koja nisu mogla naći svoje mjesto u ustanovama za predškolski odgoj i u principu negdje oko 70% djece predškolske dobi u Hrvatskoj nije obuhvaćeno vrtićima iz raznoraznih razloga, najčešće to nije zbog nečije volje nego zbog toga što jedinice lokalne samouprave nemaju dostatna sredstva niti za izgradnju, a kamoli za održavanje jednog dosta skupog mehanizma kao što je vrtić. Postoje neke općine koje ne mogu, npr. ima jedna općina koja ima 130 i nešto djece koja bi trebala biti smještena u vrtićima, nažalost oni nemaju niti 2 milijuna kuna da naprave prvu početnu studiju, a kamoli da uđu u gradnju vrtića i održavanje svega. To naravno ne znači da dadilje zamjenjuju na bilo koji način vrtiće. Naime ovo je, to bih molila da vodite računa, ovo je jedna izvaninstitucionalna skrb, dakle ovo nema veze sa vrtićima niti ulazi u sferu predškolskog odgoja. Ovo je naprosto jedan servis, pomoćno jedno sredstvo koje može pomoći roditeljima da lakše zbrinjavaju djecu. Na kraju krajeva, to je nešto što punih možda 50, 60 godina živi u Hrvatskoj,no nažalost predstavlja ipak jedan neorganizirani rad, odnosno rad na crno i u zadnje vrijeme se pojavio problem inspekcija koje sve ove godine negdje bile po strani i nisu ulazile u obitelji koje su se bavile uslugom čuvanja djece pa kako ne bismo više imali jedan prostor koji je u sferi jednog crnog i nedozvoljenog rada dobro je da ipak propišemo neke minimalne standarde za bavljenje tim poslom. Nadam se da će i ove 132 žene koje su prošle edukaciju i koje su do sada na neki način vršile pritisak na Ministarstvo da ovo regulira i da im otvori prostor da i one da će na taj način ući na tržište rada. Dakle ovo je nešto što otvara prostor i zapošljavanju jednog broja žena koje se u ovom trenutku imaju sve kvalifikacije da se time bave, ali otvore naravno i prostor onima koje bi se sutra uz potrebnu edukaciju željele baviti poslom dadilje. Mi smo u zakonu pokušali otvoriti što je moguće više načina više načina kako se može postati dadilja. Ako smo u nekim svojim namjerama u želji da otvorimo što je moguće veći prostor za to možda negdje i otvorili prostor za određene zlouporabe. Ako to proizađe iz ove rasprave mi ćemo do drugog čitanja to razmotriti i naravno taj dio u zakonu mijenjati jer nam je svima u interesu da ustvari u ovoj saborskoj raspravi koja je već evo cijela dva dana i traje po odborima dobijemo puno kvalitetniji i bolji zakon od ovoga kojeg smo u

treba ostat ipak kao otvorena mogućnost. Mnoge jedinice lokalne samouprave su već sada budući da smo im u 10. mjesecu poslali jedan dopis u kojem smo ih obavijestili da će zakon biti sljedeće godine na snazi da mogu osigurati početna sredstva. Neki su već i osigurali određena sredstva kako bi vidjeli koliki broj žena će se u njihovim sredinama za posao dadilje kako bi im na taj način pomogli da budu što konkurentniji na tržištu i da roditelji onda što manje moraju plaćati. Ja se nadam da će možda i neki drugi zakoni koji će uslijediti još malo pomoći da ovaj sustav dadilje bude konkurentniji na tržištu, a to je zakon koji bi trebao vrlo brzo pred vas stići iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava koji bi trebao urediti privremene i povremene poslove, koji bi omogućili dadiljama dakle da ovo privremeno i povremeno čuvanje djece mogu regulirati na puno jeftiniji i za za roditelje kvalitetniji način. Dakle u svim našim raspravama budući da je ovo bio zakon koji se ipak radio sa suradnicima iz nekoliko resora jer obuhvaća i dijelove obrta, dakle i poduzetništva i sustava obrazovanja i predškolske djelatnosti, dakle nekoliko ministarstava. Ono što je možda najbolji model za obavljanje posla dadilje je obrt. Možda i tu postoji neki prostor da se možda neki nameti i u obrtničkoj komori još malo smanje, ali to je nešto što ćemo probat u razgovoru s njima vidjeti kako bi doista ono što dadilja mora uplaćivati i ako je ovo sada svedeno na doista minimum minimuma bilo u nekakvim financijskim okvirima koji ju mogu učiniti konkurentnom na tržištu. Nadam se dakle da će ovaj zakon o dadiljama u svojoj praksi se pokazati kao dobar početak da takav jedan posao stavimo u zakonske okvire, da omogućimo ljudima nekakva pravila igre svim onima koji se žele baviti poslom dadilje i s druge strane da omogućimo roditeljima još jedan servis, jedan pomoćni mehanizam. S druge strane možda će to pomoći nekim jedinicama lokalne samouprave koje nemaju dovoljno novca za vrtić, da barem premoste sa ovim sa ovim sufinanciranjem dadilja, zbrinjavanje djece u ovoj predškolskoj dobi što još jedanputa naglašavam naravno ne zamjenjuje vrtiće i jaslice. Ovo je samo jedan pomoćni mehanizam, jedan servis koji treba dakle prvenstveno na usluzi roditeljima za zbrinjavanje njihove djece onda kada idu raditi. Nadam se da će ovaj sistem dadilja biti i puno fleksibilniji možda od predškolskog sustava ukoliko rodieljima treba i u nekim večernjim satima čuvanje djece, utoliko će nam dobro doći ovaj zakon o privremenim i povremenim poslovima koji će malo fleksibilizirati ovaj možda za sada kruti sustav koji imamo. Evo možda o detaljima ne bih dalje. Bit će dakle propisana i određena edukacija koja će, koja u ovom trenutku nije ujednačena. Dakle, svako pučko učilište imalo i svoju satnicu i neke svoje sadržaje s kojima s kojima su educirali određeni broj žena. Mi ćemo sada pokušati sa agencijom napraviti jedinstvene dakle kriterije za edukaciju i pokušati smanjiti ovu satnicu jer posao dadilje ipak ne treba ovako jako opteretiti sa edukacijom. Mislimo da se to možda može i u nekom manjem broju sati za edukaciju. S druge strane kontrolni mehanizmi o kojima je bilo isto tako riječi na odborima gdje su mnogi zastupnici mislili da ih treba možda i pooštriti vodite samo računa da je riječ o ugovornom odnosu između roditelja i dadilje koja čuva dijete, tako je to bilo i do sada kada je roditelj odlučivao dakle u svom aranžmanu tko će se brinuti za njegovo dijete. Pa evo vodite računa o tome da ovaj zakon ne bi smio staviti prevelike prepreke. On mora staviti minimalne standarde, mora imati neke kontrolne mehanizme, ali da se ne dogodi da previše opteretimo čitav sustav i da onda napravimo sami neke blokade i da to ne bude onda nešto što bi bilo dostupno roditeljima, a na kraju krajeva i ženama koje će se baviti poslovima dadilja. Evo toliko za uvid. Mi ćemo slušati vaše argumente u raspravi i još jedanputa vam samo želim reći da smo spremni sve ono što vi u svojoj raspravi doista argumentirate kao nešto što nije dobro rješenje u ovom zakonu mijenjati do drugog čitanja. Hvala vam lijepo. Hvala i vama potpredsjednice Vlade i ministrice socijalne politike i mladih. Naime, propustio sam i ovom prilikom pozdravljam i vaše suradnice. Imamo i jednu repliku na vaše uvodno izlaganje. Kolega Branko Hrg, izvolite. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala potpredsjedniče, gospođo potpredsjednice Vlade. Pa ja ne znam nije nekakva moglo bi se reći kritička replika, čak štoviše mislim da je ovo dobra stvar i da je dobro ovakav zakon napraviti. Ali iniciralo me da se javim ona vaša jedna rečenica gdje ste izrazili jednu zabrinutost možda u svom dijelu da bi trebalo možda sa Obrtničkom komorom razgovarati o tome da se malo olakša. Pa upravo je tu jedini problem čini mi se ovog zakona da se ne dogodi da jedna dobra ideja, da jedan dobar način brige o djeci predškolske dobi i naravno starije dobi i zapošljavanje, samozapošljavanje naiđe stvarno na neke birokratske prepreke koje nikako nisu potrebne i nužne, tako da mislim da stvarno treba tu vodit brigu o tome da se tu olakša, olabavi malo i da potaknemo taj proces u ostvarivanju ovog projekta. Hvala lijepa. **Batinić, Da li žele izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ukoliko ne otvaram raspravu. U ime kluba Hrvatskih laburista Nansi Tireli. Izvolite kolegice.

ovaj prijedlog zakona koji imamo ispred sebe zasigurno ne polazi od nulte točke bez obzira što je ministrica rekla da je jedan novi zakon što i jeste. On ulazi u vrlo uhodan sistem na našim prostorima koji je na žalost nastao iz gorućih potreba upravo zbog ovih oko 5000 djece koji su da tako kažemo na čekanju za svoje mjesto u predškolskim ustanovama. Ono što možda nije dobro i o čemu bismo morali trebali razmisliti do drugog čitanja jeste to da donosimo Zakon o zanimanju, a da ne donosimo Zakon o djelatnosti, da dadilje nemamo klasificirano u nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti kao ni u nacionalnoj klasifikaciji zanimanja. Nacionalne klasifikacije do 2013. godine nisu usklađene sa regulativom EU, pa je evo već na samom nazivu zakona prostora za razmišljanje. Do 2007. godine do donošenja donošenja novog Zakona o predškolskom obrazovanju i naobrazbi imali smo na neki način sustav dadilja, odnosno obavljanje djelatnosti dadilje kao takav barem donekle riješen. donekle riješen. Čuvalo se djecu samostalnim osobnim radom ili se obavljalo kao sporedno zanimanje. I od onda, od te 2007. godine tražimo novi model. Za ovaj prijedlog zakona zasigurno možemo odmah na početku reći dvije stvari. Prva je to da je pohvalno što pokušavamo taj nered na tržištu riješiti donošenjem zakona. I drugi da je dobro da je ovo prvo čitanje ovog prijedloga zakona jer i u radu svih ovih odbora u ova dva dana uočeno je da ima dosta nepravilnosti koje će ukoliko ih se implementira na ovakav način u praksi izazvati strašno, strašno velikih problema. Kako se navodi evo u ocjeni stanja i kako je i ministrica sama navela iako nismo imali zakonsku regulativu poduzimali smo određene mjere u svrhu osposobljavanja osoba za profesionalno obavljanje poslova dadilje. Tako je na primjer 2010. godine u Rijeci proveden projekt osposobljavanja dadilja koji je verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i piše u uvodu ovog prijedloga da je kroz taj projekt osposobljeno 16 dadilja. Nije iz razloga zato što su se ta bespovratna sredstva u sklopu četvrte komponente IPA programa razvoja ljudskih potencijala potrošila. Nositelji tog projekta u Rijeci predavanja nisu odradila do kraja u fondu sati koliko je trebalo biti odrađeno. Polaznice tog tečaja nisu mogle dobiti verifikaciju da su uistinu dadilje i sada su evo primorane da same plate 6 tisuća kuna kako bi u biti tu edukaciju priveli kraju. U Ivanić gradu npr. bio je problem upisa osposobljenosti u radnu knjižicu polaznika. Osposobljeno je kako piše u prijedlogu 136 osoba od ministrice sada slušamo sada 132 osobe dakle sada u ovim četvrtoj komponenti IPARD predpristupnih fondova preko milijun kuna dakle za osposobljavanje tih 132 ili 136 žena. To je negdje oko 8 tisuća kuna po osobi. iz ovoga iznesenog možemo zaključiti da bez obzira što smo se trudili osposobit to nismo napravili kvalitetno. Da li zbog toga što nismo znali kakav zakon želimo ili da li zbog toga što smo sa korištenjem predpristupnih fondova rješavali probleme zaposlenih, nezaposlenih žena ili tome slično mislim da ćemo dobiti na to odgovor. Dakle rekli smo da se radi o novom obliku skrbi o djeci izvan institucionalnom obliku a utvrđivanje ispunjavanja onih osobnih i stručnih uvjeta za obavljanje djelatnosti odnosno poslova dadilje u nadležnosti je obiteljskih centara u županijama. Nažalost nedostaje nam dva obiteljska centra pa se nadam da ćemo do drugog čitanja imati riješeno u ovom prijedlogu zakona ukoliko se oni do primjene novog zakona i ne osnuju kao takvi koji će obavljat to što bi oni trebali raditi. Obiteljski centri vode i poseban registar dadilja i poseban imenik dadilja te su koordinator između osoba koje obavljaju djelatnost dadilja i roditelja i osiguravaju i usavršavaju dadilje kroz osiguravanje stručnih edukacija. Međutim ti obiteljski centri nisu obvezni vršiti stručni nadzor jer u članku 39. stavak 1. stoji da pored inspektora ministarstva socijalne politike i drugih ovlaštenih službenika stručni nadzor mogu ali ne moraju provoditi obiteljski centri što nije dobro bez obzira što mi smo detektirali da dadilje postoje, bez obzira što želimo da te dadilje posluju na naj mogući, jednostavniji način na našim da tako kažem tržištu pružanja evo svojih usluga. Ne smijemo mislim ni u jednom trenutku zanemarit činjenicu da se radi o brizi o djeci i da smo se i kao Ministarstvo socijalne politike i mladih već odavno degradirali a i svi mi ovdje dat ćemo o djeci vodit u kontinuitetu dobru brigu i da nećemo ništa prepustiti slučaju. Tako da bi se možda i o tome moglo malo više. Jedno je čuvanje djece u roditeljskom domu gdje dadilja i obitelj sklapaju taj ugovor i čuva se to u tom domu roditelja gdje se čuvaju djeca a drugo je ipak ako se te dadilje registriraju za obavljanje nekakvih svojih djelatnosti. Ako uzmemo u obzir npr. da dadilja može čuvati 6 djece od kojih su recimo svi zdravi i stariji od jedne godine onda po ovom prijedlogu zakona kažemo da dadilja može obavljati djelatnost kao obrtnica, kao trgovačko društvo ili kao zadruge. Vrlo je opasno da dozvolimo da se ta djelatnost obavlja kao trgovačko društvo iz jednostavnog razloga što je lako moguće da će postojeća poduzeća napraviti do registraciju za obavljanje djelatnosti u tom trenutku zaposlit ovlaštenu osobu da vrši poslove poslove dadilje. Zaposlit još nekoliko dadilja, iznajmit određeni poslovni prostor koji će zadovoljavat minimalnim higijensko tehničkim uvjetima i da će onda u tom jednom prostoru recimo bit, ne znam dvije dadilje sa dvanaestero djece, tri dadilje sa 18 djece ili četiri dadilje sa 24 djece što u praktički dovodi do toga da imamo jedan ili jednu predškolsku ustanovu. Međutim dadilje po ovom zakonu u tom slučaju kao trgovačka društva uistinu ne moraju imati kapaticiranost svojih prostora na onakav način na kako su to dužni vrtići. I mislim da tu trebamo biti itekako vrlo vrlo oprezni. Kada pričamo o registraciji dadilje kao obrtnika svi ćemo se složit da bi voljeli da imaju čim manje papirologije da to čim jednostavnije riješe, da imaju čim manje davanja jer je uopće pitanje, kolika je i koja isplativost broja broja djece u odnosu na obveze koje ta dadilja mora ispoštovati. S obzirom da nemamo pravilnik uz ovaj zakon da se pravilnici donose naknadno, ne znamo koji su to uvjeti, ne možemo napraviti kvalitetnu kalkulaciju troškova te dadilje na jednoj projekciji recimo od 6 zdrave djece pa onda ne možemo sa sigurnošću o tome razgovarat nego poznavajući prilike na hrvatskom tržištu zasigurno možemo okvirno izračunat koliko je pojedina obitelj, koliko su roditelji spremni ili koliko to uopće mogu platit za čuvanje svoga djeteta. Ako tim dadiljama kao obrtnicama napravimo povoljnije uvjete onda stavljamo u nepovoljnije uvijete i u diskriminirajući položaj sve ostale obrtnike koji posluju na našem tržištu. Prvi osnovni problem koji se ovdje javlja jeste da za registraciju svoje djelatnosti dadilja između ostalog svega onoga što joj treba mora priložiti i rješenje o korištenju odnosno posjedovanju poslovnog prostora. Znamo nažalost iz prakse da vrlo mali broj žena jesu vlasnice poslovnih prostora ili obiteljskih kuća ili stanova, da su to u većini slučajeva muškarci i sad se tu otvara jedno pitanje da li će žena koja je dadilja morat sa tim svojim mužem napravit ugovor o korištenju tog svog stambenog prostora. Naime Zakon o prostornom uređenju i gradnji decidirano kaže da se mora napraviti prenamjena stambenog u poslovni prostor. Lanjske ili preklanjske godine imali smo barem na obali puno problema vezano sa iznajmljivačima, dakle sve žene koje su bile vlasnice nositelja obrta odnosno iznajmljivači turističkih smještajnih kapaciteta, a muževi vlasnici nekretnina morali su se napraviti drugi drugi nositelji obrta. Dakle to je jedan gorući problem o kome svakako treba razmišljati kada govorimo da bismo htjeli pojednostaviti situaciju i dobro ju je pojednostaviti međutim ne na štetu drugih obrtnika jer svi se za isto bore na ovom slobodnom hrvatskom tržištu. Drugi problem koji se javlja sa obrtništvom u odnosu na druge obrtnike, a kada govorimo o dadiljama onda je to sljedeće, ako dadilja obavlja djelatnost u svom stanu u svojoj kući po kojoj će cijeni plaćati el.struju, vodu, komunalije? Svi obrtnici koji to obavljaju u drugim djelatnostima plaćaju veću cijenu. Zašto to onda ne bi plaćala i dadilja? Jer cijelo vrijeme pričamo da nam dadilje trebaju ali isto tako pričamo o tome da nam trebaju i sve one ostale ostale djelatnosti pa smo evo tako negdje prije nove godine pričali recimo koliko su nam važni krznari ili zlatari. Pa zašto bi onda dadilja bila u povlaštenom položaju. I smatram da o tome opasno treba voditi računa kada se bude došlo do drugog čitanja zakona jer bi u protivnom puno postojećih obrtnika moglo imati zamjerke i to s razlogom. Što se tiče subvencioniranja, prijedlog zakona kaže da su jedinice lokalne i regionalne samouprave dužne subvencionirati obavljanje djelatnosti dadilje u onom trenutku u koliko nemaju na svom području organiziranu skrb o djeci predškolskog uzrasta. Svjedoci smo da nam se u praksi dešavaju čudne situacije. Imamo jedinicu lokalne samouprave koja nema vlastiti vrtić ali zato usluge čuvanja djece omogućava u susjednoj lokalnoj jedinici u kojoj njezina djeca nemaju pravo prvenstva prilikom upisa. Da li to znači ako ostaje neupisano pet ili desetero djece da ta jedinica lokalne samouprave nema organiziranu skrb skrb o djeci ili jednostavno je došlo u situaciju da ima viška djece. Dakle kada pišemo i kada iščitavamo ovaj zakon svaka riječ nosi svoju težinu i svaka ta riječ ukoliko se implementira u praksu može donijeti velike nedoumice, a onda i puno pitanja. Što se tiče prelaznih i završnih odredba u članku 44.stavka 3.piše da "osobe koje su prije stupanja na snagu ovoga zakona obavljale djelatnosti poslove dadilje u okviru registrirane djelatnosti na drugi način dužne su uskladiti obavljanje djelatnosti s odredbama ovog zakona najkasnije do 31.12.2013.godine". Ja se pitam koje djelatnosti odnosno koje registrirane djelatnosti su mogle do sada obavljati u sklopu obavljanja djelatnosti dadilje? Rekli se da toga nije bilo, dakle mislim da možda se i na to obrati pažnja jer onda ispadamo neozbiljni u onome što govorimo i Kako se će obavljati nadzor dadilje koja djelatnost obavlja u roditeljskom domu? Koliko bilo koji inspektor koliko bilo koji nadzor ima pravo ulaziti u roditeljski dom da bi obavljao nekakav nadzor kvalitete dadilje. Ja se slažem da je to poslovni odnos između roditelja i dadilje, međutim ukoliko stvarno želimo to staviti na na jedan nivo i ukoliko želimo da više nemamo te sive ekonomije koju imamo evo ovo nam je još jedno od pitanja koja nam se otvara. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Pa evo uvažena zastupnica je zapravo nekoliko spomenula momenata koje bih i ja savjetovao predlagačima da ih izmijene. Na prvom mjestu je sasvim sigurno pitanje trgovačkih društava. Trgovačka društva u toj djelatnosti čini mi se da bi bila veliki, veliki promašaj jer bi se sasvim sigurno u našoj praksi izrodila u nelojalnu konkurenciju vrtićima, a to bez ikakvih kriterija jer bi na kraju ispalo da će netko nazovi obiteljsko čuvanje biti bez standarda, bez atmosfere i na kraju bez svega onoga što vrtići u ovom času zahtijevaju, a to je visokoobrazovane tete, psiholog, medicinska sestra, kuhinja itd. zapravo bi se svelo na nekakav abortivni oblik vrtića, posebno naglašavajući pri tom da krajem ove godine stupa na snagu novi pedagoški standard koji još veće zahtjeve postavlja pred vrtiće, a ovdje bi imali situaciju da možda u 2, 3 sobe imamo nekoliko dadilja koje će imati grupe i voditi o njima skrb sigurno na nižoj na nižoj razini nego što bi to vrtići trebali imati. Drugi aspekt koji je bio spomenut, a koji mi se čini posebno važan je ono da ako ima dijete sa teškoćama u razvoju onda da se smanji za samo jedno grupa ta. To mislim da je potpuno nerealno jer takva djeca zahtijevaju posebnu konstantnu skrb, pozornost itd. i nije realno da će dadilja moći uz takvo dijete posebice ako je ozbiljnije oštećenje moći skrbiti još o 4 druge djece. Čini mi se da je tu osim toga i vrlo važna bi bila edukacija takvih dadilja jer mislim da to ne može svaka dadilja sa prosječnom edukacijom kakva je predviđena za dadilje skrbiti i o takvoj djeci pa i to treba itekako obratiti pozornost. Hvala lijepa. Đurđica Sumrak. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice Tireli, pozorno sam slušala vaše izlaganje i javila sam se u repliku vezano uz nazivlje, upravo i naziv ovog zakona zato što dadilja na neki način implicira osobu koja čuva dijete pa recimo do škole, starosti do škole, a već je u neko doba bila kasnije to guvernanta. Poslije se to izgubilo pa su to tete koje čuvaju. Tako da ja osobno mislim da bi se, a ne znam što vi mislite, da bi se možda zaista taj zakon mogao nazvati nekako drugačije jer dadilja zbunjuje. U ovom slučaju do 14 godine kad dijete kaže imam dadilju to već ne zvuči

upravo te dvije stvari. Značenje dadilje uzrast do 14 godina nisam ga spominjala jer znam da će neki drugi vjerojatno pričat o tome upravo onako kako su o tome raspravljali na odborima. Usredotočila sam se na ovaj dio sljedeće upravo je i to problem, dakle donosimo zakon o zanimanju, ne donosimo zakon o djelatnosti i to mislim da bismo trebali o tome ozbiljno razmisliti. Hvala. Sljedeća replika, Dražen Đurović. Izvolite kolega. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Hvala. Ja mislim da vi ste iznijeli cijeli niz zanimljivih primjedbi, ali isto mislim da je činjenica ono što je rekla ministrica, to je da je to danas manje-više područje koje je izvan bilo kakvog nadzora i manje-više područje sive ekonomije. Dakle svaki pokušaj da se ta siva ekonomija stavi pod nadzor može se provest jedino zaista nekakvim nekakvim režimom koji će bit prihvatljiv svima ili dobrom dijelu onih koji se danas tom djelatnošću bave. I mislim da bi zaista to tako i trebalo biti složeno, s druge strane isto da bi bilo zaista loše ukoliko bi se to na taj način formaliziralo i institucionaliziralo da se počne pretvarat u neki oblik poduzetništva ili zamjenskih vrtića. Prema tome, trebala bi ta forma biti takva da zaista ostane otprilike na onaj način kako i danas se to radi u Republici Hrvatskoj samo se pri tom ne plaćaju porezi niti postoji ikakav nadzor, dakle da ti ljudi koji to danas rade budu na neki način prepoznati institucionalizirani, kanalizirani i da plaćaju neki porez za tu djelatnost. A kad ste govorili o onim uvjetima koje imaju svi drugi obrtnici na tržištu, a to je točno ali to naša devijacija, dakle naša društvena devijacija da netko tko ima frizerski salon nekakav tihi obrt ili čuva djecu plaća industrijsku struju, industrijsku vodu ili industrijski plin. I ako počnemo i ako te dadilje u tim svojim djelatnostima to neće plaćati možda će to biti i neki korak koji će potjerati ove druge da se pobune i da traže da i oni za te svoje tihe djelatnosti koje zaista ni na koji način nisu industrijske, da im i lokalna uprava odnosno država koja im to danas onemogućuje, omogući da plaćaju primjerice vodu, struju i plin ne kao industrijske nego ove kao što plaćaju građani. Zaista je besmisleno da u ovakvim djelatnostima se plaćaju cijene industrijske vode primjerice. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor na repliku. Kolegice Tireli, izvolite. Poštovani kolega, ja bih bila najzadovoljnija žena na svijetu ako bismo dadiljama oprostili plaćati skuplju električnu energiju, vodu, plin i sve ostalo i da nam to bude početak da svi ostali obrtnici plaćaju isto tako kao što ćemo omogućit dadiljama. Nažalost, poučeni iskustvom u našoj državi mislim da to nećemo dočekat ni vi ni ja. Mi smo u ovom saboru ukinuli recimo komorski doprinos na poljoprivrednu komoru ali smo još uvijek pustili sve ostale ostale komore. Prema tome, taj jedan zakon svakako ne znači kod nas i pravilo, pogotovo ako je zakon u tom trenutku na štetu državnog proračuna, a ne u korist obrtnika ili nekog drugog. Što se tiče ovog dijela u kome ste govorili da tu sivu ekonomiju i tu praksu koja jeste na našem tržištu treba stavit u zakonske okvire, u potpunosti se slažem s vama. Upravo u takvom razmišljanju i na tragu takvog razmišljanja i podržavam donošenje ovakvog zakona, dakako uz sve natuknice i sve ove dobronamjerne sugestije da bi neispoštivanje ovih sadašnjih zakonskih regulativa koje stoje u ovom prijedlogu i ako ih pustimo ovakve mogle u praksi izazvat određene probleme i smatram da evo, a i ministrica je sama izrazila volju i želju da nas na ovom prvom čitanju sluša i čuje kako bi se sve ono što ne valja za opće dobro moglo implementirat u zakon do drugog čitanja. Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a Biljana Borzan. Izvolite kolegice. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Gospođo potpredsjednice Vlade sa suradnicama, kolegice i kolege. Pred nama je evo danas dakle zakon koji uređuje jedan segment koji je potpuno nereguliran i neuređen već dugi niz godina. Ovaj zakon je možemo reći spas za žene koje trenutno rade kao dadilje, za žene koje će to eventualno odnosno žele postati, spas za roditelje i spas za dio Građani se često žale da je naša država nedovoljno uređena, da previše pojedinaca nalaze rupe u zakonima. Od početka mandata uvodi se red u mnogim segmentima, od plaćanja poreza, legalizacije bespravne gradnje pa do rada na crno. Neki su zlobni komentari bili pa što je, kakav je ovo problem sa dadiljama, nije to i Bog zna šta, što sad ste to uzeli na dnevni red. Međutim taj tko to misli je potpuno u krivu jer kada samo uzmemo u obzir podatak da prema procjenama u Hrvatskoj radi oko 15000 dadilja i uglavnom rade na crno onda je jasno koliki je razmjer ovoga problema. Dakle, kada uzmemo u obzir da taj problem obuhvaća djecu i njihove roditelje jako puno ljudi je obuhvaćeno. Dadilje su na žalost u Hrvatskoj danas ne svojom voljom radile na crno, jer naprosto druge mogućnosti nisu imale. Dakle, to nije bio njihov izbor nego naprosto posljedica neuređene situacije. Ovaj zakon se tiče roditelja koji žive u sredinama koje na žalost nemaju dovoljno kapaciteta u jaslicama i vrtićima. Također tiče se i onih roditelja koji imaju takvo radno vrijeme da se naprosto ne mogu uklopiti u radno vrijeme jaslica i vrtića. Također možemo reći da ovaj zakon regulira jedno vrlo osjetljivo područje, jer dadilja ukoliko djelatnost obavlja u kući roditelja u stvari postaje gotovo član obitelji i izuzetno je važno da ju dijete i roditelji prihvate kao i ona njih. Većina ljudi prve godine djetetovog života pamte kao vrlo stresno razdoblje i dobra dadilja svakako da taj period može učiniti puno, puno ugodnijim, može pomoći. Prema jednom istraživanju čak 67% majki su izjavile da bi trebale napustiti svoje radno mjesto, da nisu uspjele dogovoriti na brzinu nekakav baka servis, pomoć roditelja, prijatelja, rodbine ili susjede. Taj podatak govori puno za sebe kolika je u stvari potreba za dobrom organizacijom izvan institucija. Dakle, izvan jaslica i vrtića jer naprosto kapaciteti nisu dovoljni. Osobno smatram da je nakon navršene treće godine djetetovog života uvijek poželjno kada je to moguće omogućiti djetetu da ide u vrtić, jer naprosto dadilja ne može zamijeniti vrtić. To je i ministrica govorila u svom uvodnom obraćanju. Dakle, miješati posao dadilje sa poslom vrtića je potpuno Status dadilja do sad je po mom mišljenju u stvari bio ponižavajući, jer ako radite na tržištu rada potpuno nezaštićeno onda je to ponižavajuće. Što se dadilja tiče evo već su prethodnici govorili o tome. Dakle, dogodio se jedan tipični hrvatski apsurd da su žene, žene, iako bih voljela da su to možda ponekad i muškarci završile edukaciju za dadilje a nakon toga su mogle svoj certifikat ili uvjerenje o završenoj edukaciji objesiti na zid i diviti mu se. One obrt nisu mogle i onda su se događali oni slučajevi poput Delnica gdje se uhvatilo da tako kažem žene koje rade na crno i nastao je čitav skandal. Dakle, takve situacije će se sada konačno moći izbjeći. Također je bilo nekakvih komentara da je država došla po svoje. To nije primjereno. Činjenica je da će država od ovog zakona imati koristi jer svakoj državi koristi da da ima uređene sve segmente i ovaj zakon će u svakom slučaju pomoći da Hrvatska bude jedan korak bliže ka pojmu uređena država. Također, ono što je bitno naglasiti ovim zakonom potiče se i ja ću reći žensko poduzetništvo jer uglavnom je to posao koji se do sad ticao žena. žene su inače u Hrvatskoj na žalost veći dio onog broja nezaposlenih osoba, a u krizi se ti postotci vrlo često još više pomiču u negativnom smislu za žene. Dakle, ovim zakonom sigurno da postojati mogućnost da se ovaj omjer malo popravi i zbog svega onoga što sam i izrekla puna podrška za ovo što nam je ministarstvo dalo na raspravu ovakav zakon uz vjerujem da od drugog čitanja određene poboljšice i u tom smislu klub SDP-a će podržati ovaj zakon. Zahvaljujem. Imamo tri replike. Prva se javila Đurđica Sumrak. Izvolite kolegice. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa uvažena kolegice Borzan, naravno da se slažemo da se treba urediti tržište rada. Tako ako se radi i o ovih 132 žene koje su završile svoje tečajeve, edukaciju za dadilje da njima treba dati mogućnost da mogu na neki način se organizirati ili registrirati. Ali ono što bih htjela onako iskreno među nama ovdje reći, a i sigurno među javnosti spomenuli ste 15000 dadilja koji su u velikom problemu jer rade na crno. Ja osobno mislim da one nisu u nikakvom problemu nego je u problemu država od tog rada na crno jer naravno ne plaćaju se porezi. One osobno nemaju taj problem, jer obično rade u 15000 ili ne znam manje obitelji koje ih angažiraju i te obitelji ne plaćaju porez na to, a niti one. Znači, bit je samo iskreni budimo da ipak u jednom između ostalog što pozdravljamo zaista da se napravi jedan takav zakon, ali da je bit u tome isto da se i porez plaća na to, pa tih 15000 dadilja koje ste spomenuli naravno da će morati onda i platiti porez, a to je problem države jer se to nije radilo. Eto, samo to. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Imamo odgovor na repliku, izvolite. vidio sam. **Borzan, Biljana (SDP)** Dakle, u prvom planu su žene i djeca koje oni čuvaju. Dakle dadilje. Državi je interes staviti to pod nadzor ne zbog novaca, jer taj novac nije novac koji će spasiti, izvući Hrvatsku iz krize nego naprosto zbog toga kako bi roditelji imali uređeni sustav u koji mogu ući da tako kažem. Dakle, da znaju koje dadilje su na tržištu, izabrati si onu koja je najbolja. Dadiljama dakle olakšanje, jer će znati da su zaštićene, da rade kao bilo koji drugi časni radnik u Hrvatskoj i djeci koja će biti u cijeloj toj situaciji također zaštićena i sigurna. Hvala. I sljedeća replika potpredsjednik Željko Reiner. Izvolite kolega. **Reiner, Željko (HDZ)** Uvaženi gospodine potpredsjedniče, pa htio bih se referirati na ono što je rekla uvažena zastupnica i što je zapravo zastrašujući jedan podatak a točan je od prije negdje godinu i pol da je 55% žena prestalo prestalo raditi, žena koje su imale djecu mlađu od 8 godina zato da bi mogle biti sa svojom djecom i to je točno i to naravno itekako opravdava i donošenje ovog zakona. govorimo o tome možda par opet dodatnih sugestija predlagačima i nešto što bi se moglo poboljšati, jedno je pitanje naravno ovo sufinanciranja iz proračuna lokalne uprave i samouprave. Prvo potpuno potpuno je nerealno ako mi donesemo taj zakon a očekujemo da hoćemo valjda za koji mjesec u drugom čitanju, da se išta financira ove godine jer je isto kao državni proračun, jedinice su svoje proračune napravile, one u pravilu imaju vrlo skromne proračune i te skromne proračune su već raspodijelile tako da iza njih imaju premalo tako da nije realno očekivat da će se išta ove godine dogodit na tom planu i da će ono moći to sufinancirati. Druga je stvar pitanje kriterija, pitanje kriterija u tome što na nekim područjima koji nemaju naravno organiziranu skrb od djece predškolskog uzrasta se očekuje da da se to bude sufinanciralo. Međutim to nije dovoljno naprosto to tako reći jer negdje postoje takve ustanove ali nisu dovoljnog kapaciteta, dakle nije sve samo da uopće nema tih ustanova nego je pitanje i kapaciteta tih ustanova pa mislim da bi to bilo dobro unijeti također u ovaj zakon. Jedna od stvari koja bi bila vrlo važna čini mi se a to je dulji rokovi. Dulji rokovi zbog toga da bi dadilja dobila obrt, ona mora imati završenu edukaciju, mi imamo mali broj sada, očekujemo da će ih biti puno veći broj, ona mora platiti tu edukaciju, zatim mora prekinut bilo šta što radi, zapravo pola godine se posvetit toj edukaciji, tako da mi se čini da je bi bilo jako potrebno da se produlji taj rok kako bi uistinu se postigla ona kvaliteta koju ovaj zakon zavrjeđuje. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor na repliku. Izvolite kolegice Borzan. **Borzan, Biljana (SDP)** Nisam sigurna da smo se razumjeli, ja sam govorila o istraživanju u kojem su majke izjavile da nisu uspjele organizirati organizirati čuvanje pomoću baka, prijatelja i rodbine da bi se morale vratiti, da bi odnosno morale dati otkaz. Međutim uglavnom se ljudi snađu Međutim uglavnom se ljudi snađu ali to nije cilj, cilj je da probamo imati što uređeniji sustav i opet naglašavam, ne kao zamjenu za vrtić jer nisam možda ni napomenula jednu zgodnu i važnu stvar a to je da se zna da dijete koje je išlo u vrtić daleko manje obolijeva kada krene u školu jer je prošao onaj period imunizacije, dakle sigurno da blagodati koristi vrtića su neusporedive ali ovaj zakon je dobro došao jer će urediti onaj zakon koji već ionako postoji, dakle dadilje postoje i one nisu tu zato što roditeljima baš tako paše iz nekakve komocije nego zato što jednostavno drugačije ne mogu. Hvala. U ime kluba zastupnika HDZ-a Branka Jurićev Martinčev. **Juričev-Martinčev, Hvala poštovani potpredsjedniče, ministre sa suradnicama, kolegice i kolege. Ovaj prijedlog zakona o dadiljama je zakon koji će Klub zastupnika HDZ-a podržati. Naime za ovaj zakon, sva istraživanja i pripreme je i odradila HDZ i bio je u planu za donošenje još 2012. godine neovisno o ne postojanju zakonskog uređenja u RH su se poduzimale određene mjere, to smo već i čuli i 2010. i 2011. vezano za osposobljavanje osoba. Kako je sve veća kriza i sve veći broj nezaposlenih još intenzivnije moramo razmišljati kako pružiti potporu obiteljima a posebno onim roditeljima u današnje vrijeme sretnicima gdje su oba roditelja zaposlena. Usluge za djecu su ključni element usklađivanja profesionalnog i obiteljskog života. U isto vrijeme ovim zakonom omogućavamo nova samozapošljavanja i sprječavamo sivu ekonomiju. Ove usluge servisi deficitarni su u RH i predstavljaju nadogradnju postojećeg sustava i do sada su kod nas čuvanja djece mogla se obavljati samo preko putem predškolskih ustanova. Međutim postoji veliki nedostatak mjesta u predškolskim ustanovama te se pojavljuje dodatna potreba za razvojem djelatnosti dadilje kao izvan institucionalnog oblika skrbi o djeci. Ovaj zakon će zato jako puno značiti onim sredinama gdje nije bila organizirana skrb o djeci predškolskog uzrasta. Tako npr. na području mog grada, grada Vodica postoji jedan gradski i jedan privatni vrtić, a prošlu godinu smo otvorili još jedan u selu u Zaleđu. Međutim na otoku Prviću nemamo vrtića, a ovu godinu u Šepurinu imamo šestero djece vrtićkih dobi a imamo i osobu koja je dovoljno stručna i zainteresirana o njima. Šestero djece je pravo bogatstvo na otocima, svi oni koji to znaju da i puno veća naselja od ovih naših imaju po jedno ili nijedno dijete. Do sada smo mi u gradu pronalazili načina kako bi pomogli i dali svoj doprinos njihovom odgoju, što ugodnijem životu i odrastanju. Time su njihovi roditelji dobili još jedan razlog zbog kojeg neće napustiti otok. Međutim tek ovaj zakon će nam omogućiti da naša briga može biti zakonski uređena, da točno definiramo naše odnose i svi znamo i naša prava i obveze. U slučaju brige i skrbi djece na otocima i malim ruralnim sredinama ako želimo da nam ta naselja ne nestanu trebamo pružiti još veću podršku. Ovaj zakon nije takva pomoć koju treba pružiti država. Država donosi strategije o razvoju takvih sredina, zakone, kune se kako naši otoci i naše selo trebaju i posebnu državnu skrb a onda se sve to samo prebacuje na lokalnu samoupravu koja iz dana u dan i svakim narednim zakonom ima sve veće obveze a sve manje sredstava. Stoga predlažem da ministrica ako stvarno želi skrbiti o djeci na otoku i selima a ne samo deklarativno da se izbori i osigura sredstva u državnom proračunu za njih. Ovaj zakon predviđa i skrb o djeci do 14 godina što posebno znači u onim sredinama gdje nemamo organiziran produženi boravak u školama. Briga i skrb o djeci zbog velikih problema, a institucionalnih nemogućnosti dovelo je do toga da je u društvu zaživjelo tzv. čuvanje djece bez da je djelatnost dadilje uređena i registrirana, ostvarivao se profit pružanjem tih usluga i to u zoni sive ekonomije izbjegavanjem plaćanja obveza državi. Ono što je najgore društvo se suočilo s problemom nezaštićene djece kao i roditelja. Interesi djeteta prema povelji Ujedinjenih naroda, europskim konvencijama, Ustavu, Obiteljskom zakonu, ali i zakonima koji u širem smislu vode računa o pravima djeteta primarna su prava i stvarna vrijednost. U skladu s tim na zakonodavcu je da usavrši akte do te mjere da u najvišoj razini jamče sigurnost djece. Hvalevrijedno je to što će se djeci koja nisu u institucijama sada omogućiti potrebna skrb, dok roditelji rade, i to da će s njima raditi osobe koje imaju određene kriterije i da su osposobljene za takav rad. Međutim u ovom zakonu ima i nekih segmenata koje treba doraditi. Ja ću samo taksativno jer svakom od njih može se jako puno govoriti. Što se tiče osposobljavanja djelatnosti i poslova dadilje trebalo bi odrediti točno i najmanju dob djece, kao što je u Zakonu o predškolskom odgoju. Djeca od navršenih 6 mjeseci tek mogu biti institucionalizirana jer do tada je majka na porodiljnom dopustu. Nadalje, u vrtićima postoje kriteriji po kojima se ne smiju miješati djeca od godine, i npr. 7, a a prema ovom zakonu u istoj grupi može biti dijete od par mjeseci i ono od 12 ili 13 godina, trebalo bi ipak odrediti raspon, starost djece unutar grupe jer znamo da djeca do 3 godine imaju skroz drugačiji interes i drugačije potrebe od onih školaraca. Nadalje zakon kaže da dadilja može u situacijama nužde napustiti mjesto i povjeriti na čuvanje djecu nekoj zakonom opisanoj osobi i da djeca mogu biti povjerena na čuvanje bilo kojoj poslovno sposobnoj osobi, i taj stav treba preispitati kako ne bi ugrozili sigurnost djece. Iz istog razloga trebalo bi onemogućiti obavljanje poslova dadilje od samog početka kaznenog progona. Kad je u pitanju edukacija u članku 23. treba stajati da se dadilje trebaju stručno usavršavati, a ne da bi trebalo biti izbor koji to žele, to mora biti obveza jer to je naravno jedino u interesu djece. U kaznenim odredbama propustili ste mogućnost kažnjavanja onih koji se ne pridržavaju propisanog načina obavljanja djelatnosti poslova dadilje, sve ono što ste opisali u člancima 15., 16., 17. sve ono što treba nema svrhe ako nemate načina za sankcioniranje onih koji to ne čine. Isto tako i sa kaznenim odredbama za one koji nemaju sklopljene ugovore s roditeljima skrbnicima što nalaže članak 20. I kao i u ostalim zakonima trebalo bi propisati izricanje opomene za prekršitelje učinjene prvi put, kao i iznos i način kažnjavanja na licu mjesta, uz prijedlog da se ovaj zakon još doradi Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice će podržati donošenje Zakona o dadiljama, jer je on nadogradnja postojećeg sustava skrbi o djeci i bit će velika pomoć obiteljima s djecom. Ovaj zakon je korak naprijed u odgoju djece, za razliku od zdravstvenog odgoja koji je sigurno korak natrag i koji je nama roditeljima oduzeo i vjersku i odgojnu slobodu. Zahvaljujem. Imamo prijavljeno nekoliko replika. Prva se javila Dunja Špoljar. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče. Ja bih se samo nadovezala na to da je kolegica rekla da se do sada čuvanje djece moglo odvijati isključivo u predškolskim ustanovama, to je potpuno netočno jer u predškolskim ustanovama u Hrvatskoj djeca se nikad nisu čuvala, djeca su se odgajala, odgajali su ih visoko obrazovane odgajateljice i odgajatelji. A druga moja primjedba odnosi se na kronološko miješanje djece, kronološko miješanje djece kako je kolegica nazvala je pravo pedagoško bogatstvo i u nekim pedagogijama koje su u Hrvatskoj vrlo uspješno saživjele ono je čak i pravilo. Zahvaljujem. Imamo odgovor na repliku. Izvolite kolegice Martinčev. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Pa ja se ne bih baš složila, s obzirom da znamo da ove dadilje će biti daleko lošije educirane nego one tete koje rade u vrtiću i, a daleko teže će imati uvjete za rad ako budu imale u grupi dijete od par mjeseci i dijete školarca od 12 ili 13 godina sa kojim treba napisati domaću zadaću. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Sljedeća replika, potpredsjednik Željko Reiner. Izvolite kolega. **Reiner, Željko (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, pa evo potakla me uvažena zastupnica spominjući opet ulogu lokalne uprave i samouprave. Naime postoji jedan problem, budući da je predviđeno da rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima daju uredi državne uprave u županiji, oni kasnije neće imati zapravo nikakvog uvida jer nadzor ne provode oni, nego obiteljski centri i tu postoji jedan zjap koji bi mogao izazvati probleme, dakle iako je lokalna samouprava osnivač inspekcijski nadzor ima država, i tu bi nekako trebalo pomiriti taj problem da ne dođe do nekakvog razmimoilaženja. Druga isto jedna stvar u članku 11. gdje se kaže da djelatnost dadilje ne može obavljati se u stambenom prostoru ukoliko su odnosi članova kućanstva poremećeni. E sad, obiteljski centar trebalo bi definirati na koji način obiteljski centar to može ustanoviti. Naime skladnost ili poremećenost odnosa on nema uvida na to na temelju saznanja po službenoj dužnosti ili pak na temelju izlaženja na teren i utvrđivanja činjenica, to bi trebalo definirati, jer obiteljski centri su savjetodavnog i nemaju uvid u odnose u obiteljima osim ako im se netko iz obitelji ne obrati. Prema tome ako im se nije obratio oni neće ni imati uvida. I to bi valjalo možda nadopuniti. A jedna isto značajna stvar je u članku 36.nije definirano hoće li se stručni nadzor koji je silno važan i bit će silno važan hoće li se provoditi jednokratno ili će se provoditi sustavno, kako često će se provoditi i po kojim kriterijima. Pa predlažem da to isto predlagač uključi unutra. Hvala. Odgovor na ovu repliku poštovana kolegica Branka Juričev Martinčev. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Upravu ste poštovani kolega, naime zakonodavac je propustio uopće kaznene odredbe prema člancima 15., 16. i 17. Koji govori o načinu obavljanja djelatnosti i poslova dadilje. Tako da ne samo da se ne zna tko će biti od inspektora nadležan za ovo nego ih uopće nema u kaznenim odredbama. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolegice Juričev evo lijepo ste govorili u svom izlaganju i naravno da podržavamo svi mi donošenje ovakvog zakona. Ali govorili ste o dobnim skupinama koje mogu biti mješovite unutar nekog prostora gdje će dadilje čuvati djecu. Ja bih htjela samo napomenuti da je ovdje otvoren prostor i za djecu sa poteškoćama u razvoju jednako tako smatram da bi bilo dobro da bi se u tom zakonu na neki način subvencionirale dadilje koje bi bile apsolutno specijalizirane za čuvanje takve djece s poteškoćama u razvoju jer zaista postoji velika potreba u obiteljima koji imaju takvu djecu, a ne žele ih iz svoje zaista velike ljubavi dati u neke velike centre nego žele da oni budu tu, da budu s njima ali pošto rade da ih netko čuva. Pa evo možda da se i o tome razmili malo na koji način subvencionirati baš tako specijalizirane ajmo ih sada nazvati dadilje. I posljednja replika uvaženi zastupnik Branko Kutija. provođenje ovoga zakona. Doista je nevjerojatno svi ovi zakoni koji dolaze na dnevni red spominju lokalnu samoupravu i njezine obaveze. Znači imali smo prvo čitanje Zakona o predškolskom odgoji koji implicite govori koja je naša obaveza da jednostavno moramo obuhvatiti svu djecu predškolskog uzrasta. Čitam Zakon o rudarstvu članak 7.kaže da moramo izraditi geološke studije, znači opet trošak lokalne samouprave. Jučer na odboru za lokalnu samoupravu pomoćnica ministra pravosuđa vezano za zakon o izmjenama Zakona o zemljišnim knjigama na račun opet lokalne samouprave ažuriranje zemljišnih knjiga. Članak 37.kaže da jedinice lokalne područne samouprave dužne su subvencionirati obavljanje djelatnosti. Ja mislim da bi bilo fer i korektno da se kaže mogle bi ili ne znam neki drugačiji način to formulirati, a ne kazati implicite da mi to moramo raditi. od kuda novci? Ja ne znam da li ste vi svjesni kakvo je stanje u lokalnim samoupravama i našim proračunima. Zahvaljujem se.

Prošli puta na prošlom aktualnom satu pitala sam ministricu što se u njenom resoru događa. Između ostalog se pohvalila i sa asistentima u nastavi, a mi dobro znamo da gradovi i općine moraju financirati asistente u nastavi. znači lako je donijeti zakon tu podići ruku, a onda neka ga netko drugi financira i provodi. Hvala. Sada ćemo čuti stajalište kluba HNS-a i uvaženu zastupnicu Nadu Turinu Đurić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Klub HNS-a pozdravlja inicijativu donošenja ovakvog zakona između ostalog zbog toga što smatramo da treba stvoriti zakonsku podlogu za transparentan i pravno siguran sustav na području izvan institucionalne brige o djeci. Svjesni smo činjenice da institucionalna skrb u RH o našoj djeci odnosno predškolske ustanove bile one javne ili privatne ne zadovoljavaju u potpunosti potrebe i potražnju za uslugama brige o djeci u nekim sredinama je ta razina usluga vrlo dobra, a u nekim sredinama je jako dobra, ali ima i cijeli niz sredina gdje ta briga nije nije sustavna i nije na razini koju zaslužuju djece koja žive u 21.stoljeću u Europi u RH. Najčešće institucionalna skrb nažalost ne može izaći u susret svim onim nekim specifičnim ili posebnim pojedinačnim potrebama potrebama koje imaju prije svega roditelji, a onda naravno i djela o kojoj se u tom trenutku treba brinuti, a one su najčešće vezane uz radno vrijeme roditelja odnosno uz obaveze roditelja u nekim kasnijim popodnevnim ili čak večernjim satima kada bi upravo ovakva usluga, znači usluga dadilje posebno možda doći do izražaja ili u nekim drugim specifičnim situacijama kada je potrebna briga o djeci. Znači intencija je dobra. Intencija ovog zakona da se omogući zakonita djelatnost nečega što u stvarnosti već imamo što postoji ali nad čime do sada se nije mogao imati uvid odnosno nije se mogla imati kontrola. Ovim zakonom bi se upravo sve to trebalo staviti pod kontrolu odnosno trebale bi se stvoriti pretpostavke da se to to tržište rada odnosno da se ta djelatnost kontrolira. Pozitivna strana zakona je isto tako i mogućnost samozapošljavanja. Nije zanemarivo budući da je pretpostavka odnosno statistika naša, podaci HZZ-a pokazuju da je najveći broj žena, odnosno žene populacije u Republici Hrvatskoj nezaposleno u nekoj dobi između 45 i 55 godina i to su najteže zapošljive osobe na tržištu rada. Pretpostavka je da će jedan dio naravno ne sve žene možda naći prostor, mogućnost samozapošljavanja i kroz ovu djelatnost, odnosno kroz mogućnosti koje pruža ovaj zakona. Naravno, dio žena koje bi mogle biti na tom tržištu rada su se i do sada snalazile na raznorazne načine i bile su jednim dijelom i u ovom sustavu, znači brinule su se o djeci na nezakonit način. Ovaj zakon bi trebao omogućiti da se ta situacija promijeni, znači da žene uđu u sustav i da osim što će legalno primati plaću za svoj rad, izvršavaju i obaveze prema državi, a i prema sebi kroz osiguravanje sebi zdravstvenog zdravstvenog osiguranja i mirovinskog osiguranja što sigurno nije zanemarivo. Budući da se radi ovdje o prvom čitanju u ime kluba HNS-a htjeli bi skrenuti pozornost i na nekoliko stvari koje bi se mogle onako ispolirati ili izbrusiti ili popraviti, unaprijedit do sljedećeg čitanja, odnosno neke načelne nedoumice koje mi imamo u pogledu prijedloga ovog zakona. Smatramo da se ni u jednom trenutku ne bi u ovom zakonu moglo doći, naime da ne bi trebali dolazi do dvojbe da li se igdje u ovom zakonu izjednačava institucionalna briga, odnosno dječji vrtići o djeci sa tzv. čuvanjem djece jer ustvari je dadiljstvo u osnovi čuvanje djece. Naprosto nam struka to govori, struka to nameće. Mi u institucionalnom sustavu imamo obrazovane odgajatelje, stručne suradnike, imamo standarde koji su postavljeni i u odgojnom, ali i u prostornom smislu, znači nekakvim minimalnim tehničkim uvjetima prostora u kojem se ta djelatnost obavlja. Isto tako imamo i obaveze lokalne samouprave prema tim institucijama. To su sve jako važni razlozi zbog kojih ovaj zakon ne bi smio dozvoliti da dođe do brkanja ili mogućnosti izjednačavanja institucionalnih ustanova i dadiljstva, odnosno čuvanja djece. Ne bi bilo dobro da ovaj zakon na bilo koji način otvori mogućnost da se kroz ovaj zakon dogode neki novi pod navodnike dječji vrtići ili surogati dječjih vrtića, ali naravno puno lošije kvalitete sa ženama dadiljama koje bi onda radile u tom slučaju 24 sata ili tko zna kako za vjerojatno jako male plaće, a sve to da bude pokriveno legalnošću u okviru prijedloga ovog zakona. Samo upozoravamo, znači na nekim mjestima se u ovom zakonu ta potencijalna prijetnja otvara. Smatramo da bi se to spriječilo trebalo bi usmjeriti u ovom zakonu isključivo na samozapošljavanje, samozapošljavanje znači u čuvanju djece u vlastitom domu ili eventualno ugovor

Smatramo da bi ta priča morala biti strogo diferencirana. Možda postoji neki bolji prijedlog, u prvom smo čitanju, dozvoljavam da netko od kolega, možda i samo Ministarstvo bi moglo poraditi na prijedlogu koji će ovu priču potpuno razgraničiti. Osim toga, toga, još jedan detalj u kojem smatramo da smo možda previše približili institucionalni i vaninstitucionalni oblik brige o djeci, a to je upravo ovaj dio oko sufinanciranja. Moramo se zapitat da li prijedlozima koji idu u pravcu da sve jedinice lokalne samouprave bi trebale sufinancirati, a ne da li ustvari otvaramo mogućnost da stvorimo ovo što sam prije rekla, znači nekakve navodne dječje vrtiće, nove dječje vrtiće po modelu dadiljstva, da stvaramo ustvari i jednu situaciju u kojoj se otvara prostor za manipulacije, pogotovo kad se tu radi o trgovačkim društvima. Mi imamo nažalost dosta tešku gospodarsku situaciju i pretpostavljam da će prijedlogom ovog zakona ako ostane ovakav kakav je, se možda dogoditi situacija u kojoj će neki naši poduzetnici pomisliti da jedan dio svog skladišta koje je do jučer bilo skladište ne znam neke robe kojim sada nije potrebno budući da je pala trgovina pretvore u prostor u kojem će vršiti ovakve usluge, da dio svojih djelatnica prekvalificira u dadilje i da na taj način u stvari zloupotrijebi ovaj zakon. Mislim da tu moramo biti vrlo, vrlo oprezni jer mislim da nama u konačnici svima nama zajedno ne bi smjelo biti za cilj da maksimalno razgranamo jednu ovakvu mrežu. Mi ovu mrežu u HNS-u smatramo odnosno ovaj zakon smatramo ono što sam rekla na početku željom da se uvede red u jedan servis, u jednu dodatnu djelatnost. Ja bih se usudila čak usudila reći povremenu i privremenu uslugu koja može imati svoje jako dobre pozitivne efekte s kojima se mi apsolutno slažemo. One su i u obrazloženju zakona, ali ne može postati supstitut za institucionalnu skrb i za dječji vrtić. Smatramo da do sljedećeg čitanja treba izuzet sve mogućnosti koje otvaraju ova pitanja kroz prijedlog ovog zakona. Inače isto tako sam htjela naglasiti da me upravo jutros zvao jedan gospodin koji je četiri godine ishodovao dozvole za izgradnju privatnog dječjeg vrtića i koji je uspio izgraditi dječji vrtić po novim standardima i koji planira zaposliti 10 odgajatelja, medicinsku sestru, kuharicu i sve oo što po standardima ide. I rekao mi je da li ću ja kad otvorim takav vrtić, a vi donesete ovakav zakon na tržištu naći ljude koji trebaju usluge mog dječjeg vrtića. Mislim da to moramo imati u vidu kod donošenja ovog zakona i spriječiti mogućnost da tu dođe do bilo kakvim manipulacija. Hvala vam Hvala i vama. Stajališta kluba HSU-a iznijet će poštovana zastupnica Višnja Fortuna. Izvolite. **Fortuna, Poštovani potpredsjedniče, potpredsjedniče Vlade sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o dadiljama i svjesni smo sve veće potrebe za organiziranjem i poticanjem izvan institucijske skrbi, oblika skrbi za djecu, je Prijedlog zakona o dadiljama koji je evo ponavljam tu kod nas na stolu pozitivan pomak u ostvarivanju istoga. Ovaj zakon sasvim sigurno treba pomoći usklađivanju rada i obitelji što je temeljno pitanje svake obiteljske pa i socijalne politike. Skrb o djeci jedno je od prioritetnih područja obiteljske politike, a uvođenje mjera izvan institucijske skrbi o djeci dojenačke i mlađe predškolske dobi bio je sastavni dio još i nacionalne nacionalne obiteljske politike koja je donijeta 2003. godine što je značilo u tom trenutku jednu od podrška obitelji, veću sigurnost roditelja, kao i veću kvalitetu usluga u tom trenutku. Od tada se intenzivno radi na jačanju ovih usluga. Podržali su se različiti programi i projekti, te poduzimale određene mjere u svrhu pomoći obitelji. Stoga je upravo predloženi zakon logičan slijed i nužna potreba kako bi se uredilo to područje, te u obavljanju djelatnosti dadilje djeci i roditeljima pružila profesionalna i kvalitetna usluga, a dadiljama omogućilo poslovanje sukladno zakonu. Ovakav pravni okvir s jasnim smjernicama i ovlastima regulira sva bitna područja za obavljanje ove djelatnosti i on je svojstven i za većinu europskih država. Također zakonom se pružaju potpore zaposlenim roditeljima posebice u sredinama u kojima postoji nedostatak mjesta u predškolskim ustanovama ili u kojima uopće ne postoje odgovarajuće predškolske ustanove. Za roditelje to znači usklađivanje profesionalnog i osobnog života, te mogućnost izbora što je vrlo bitno. Važno je dalje istaknuti da će se zakonom poduzeti mjere suzbijanja sive ekonomije, a posebno bih željela istaknuti nadzor nad obavljanjem djelatnosti koje će dovesti do zaštićenosti djece i roditelja, odnosno cijele obitelji. Također, preduvjet za snažnije uključivanje žena na tržištu rada upravo je razlog ovih usluga i servisa za brigu o djeci. Veća zaposlenost žena izravno utječe na povećanje i prirodnog priraštaja stanovništva pa time i dugoročno na jednu stabilnost i mirovinskog sustava. Obzirom da se ovdje radi o prvom čitanju što mi je jako drago iznijela bih ovdje neke od prijedloga kako bi ovaj zakon bio kao što je rekla i na početku naša ministrica bio još bolji, kvalitetniji od ovog prijedloga koji imamo na stolu. Dakle, prijedlogom zakona napomenula bih regulirani su ovdje uvjeti za obavljanje djelatnosti prema kome djelatnost se može obavljati putem trgovačkog društva, obrtnici, obrtništva i zadruga. Ovdje se nadam da ćemo dobiti jasne kriterije na koji način i kako bi to bilo jer tu može se dogoditi zaista u provedbi puno, puno toga što ne bismo željeli i puno toga što nas jednostavno može snaći, a u ovom trenutku možda Pa bih zato molila nadležno ministarstvo da zaista veliku pozornost i veću pozornost do drugog čitanja obrati upravo na ove segmente. Naravno da smo svi svjesni ovdje činjenice da bi najbolja i najkvalitetniju uslugu ove djelatnosti da bi se mogla pružati, da se pruža kao što i do do sada u domu roditelja ili u domu dadilje. Ali obzirom da je to djelatnost koju moramo širiti to je premalen obuhvat samo dom dadilje ili dom roditelja. Zato ponavljam, očekujemo ovdje podzakonske akte koji bi nam ovo ukazali na jasne, jasne kriterije. Nadalje članak 15. ovoga zakona navodi između ostalog da se u obavljanju djelatnosti čuvanja i brige broj djece može biti maksimalno 6. Ja bih se ovdje posebno osvrnula na djecu sa teškoćama u razvoju gdje bih posebnu pozornost ukazala da kriterij o broju djece nije dobar, dakle ako ima dijete jedno s teškoćama u razvoju onda se umanjuje broj djece za jedan, to je pet. Osnovni kriterij bi trebao biti oštećenje djeteta odnosno smetnje koje to dijete s teškoćama u razvoju ima. To dalje može značiti da bi broj djece bio samo jedan ovisno o oštećenju odnosno o oštećenju oštećenju djeteta s teškoćama u razvoju. Pa u tom području smatram da bi bila potrebna i drugačija edukacija za te dadilje, sigurno drugačija dodatna edukacija koja bi bila baš isključivo za tu djecu prvo jer vi znate da u predškolskim ustanovama ne očekujem da budu i ne brkam uopće predškolske ustanove sa ovim područjem dadilja. To nije isto i to jedno drugom nikako neće moći ući uopće da tako kažem u područja. Međutim imamo i asistente i sve skupa, to neće biti ovdje ja se nadam potrebno, ali će biti potrebno još jednom članak 15 eto predlažem dobro preispitati. Nadalje zakon predviđa izdavanje rješenja i ispunjavanje uvjeta za obavljanje djelatnosti. To rješenje izdaje upravno tijelo grada odnosno županije. Ovo nije razvidno koje to upravo tijelo je odnosno pretpostavljam da se radi o istim kao što smo minimalne tehničke uvjete sada izdajemo za ustanove socijalne skrbi, obiteljske centre, ali tu bih onda napomenula da sada to što mi izdajemo rješenja iza toga kasnije mi više nemamo nikakvog uvida nad tim rješenjem koje smo izdali i kakva je dalje situacija nad tom ustanovom odnosno ovdje nad ovom djelatnošću. Dakle, tu bi isto molila da još jednom se vidi i preispita, ta mogućnost. Također ovdje bih napomenula da bi bilo jako dobro da postoji jedna za sada je ta suradnja dobra ali bolja koordinacija među tijelima, dakle tijelima lokalne uprave i obiteljskih centara koji će biti nositelji što mi je isto tako jako drago jer smatram da su obiteljski centri upravo i najbolji za upravo područje te djelatnosti. U ovom trenutku fale nam samo dva obiteljska centra i mislim da taj dio ćemo vrlo jednostavno i lako premostiti što je jučer i na odboru rečeno. Dakle oni koji su najbliži centri obiteljski sada će se obavljati a dva će nova obiteljska centra centra osnovati. Obiteljski centri će imati i stručni nadzor kako često se obavlja stručni nadzor, stručni nadzor se obavlja sustavno i stalno koordinirano. Mi ne možemo imati nadzor koji se obavlja jednom godišnje nego je on stalan i kontinuiran, a inspekcijski nadzor je u nadležnosti Ministarstva obitelji i mladih tako da je to nešto što je sigurno što je dobro i za pozdraviti. Također vezano za za proračun i za proračunska sredstva i za jedinice lokalne i područne samouprave odnosi se samo na ona područja koja nemaju organizirane vrtiće predškolske ustanove ili na ona gdje je puno djece koja još nisu uspjela naći mjesto i tamo smještaj. Ja znam da je prošle godine išao jedan dopis i mailovi itd., gdje su se upravo vezano za ovaj prijedlog zakona i upozoravalo da će se zakon donijeti te ukoliko postoji mogućnost da se već u ovoj godini osiguraju sredstva. Bojim se da je ta sredstva malo tko je mogao osigurati zbog financijske situacije pa mislim da će se i tu morati vidjeti kako će se ova godina premostiti a za sljedeću godinu sigurno podržavamo da sufinanciranje dadilja je potrebno i na razini lokalne uprave. Nadalje iznimno bitnim za ovo područje smatram i obvezno stručno osposobljavanje, usavršavanje koje je regulirano člankom 22 ovoga prijedloga a kojeg pravilnikom propisuje ministar nadležan za znanost i obrazvoanje uz prethodno mišljenje ministra zdravlja i tu ću još jednom napomenuti posebno edukaciju za dadilje koje će raditi i koje će u grupi imati djecu sa teškoćama, to ponovno naglašavam. Uz izričite prijedloge, postavljana pitanja i komentare na prijedlog Zakona o dadiljama ističem dadiljama ističem kako HSU podržava ovaj prijedlog zakona, očekuje njegovu punu primjenu, uključivanje lokalne zajednice a sve s ciljem pružanja što većeg broja usluga izvan institucijske skrbi, zaštite djece, poticanja zapošljavanja i ženskog poduzetništva te jačanja mjera obiteljske i socijalne politike. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Nastavljamo raspravu po klubovima i u ime Kluba HDSSB-a govorit će uvaženi zastupnik Josip Salapić. Izvolite. Oprostite samo da upozorim da je u 17.17 isteklo vrijeme za prijavu za pojedinačnu raspravu u trajanju od deset minuta. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, potpredsjednice Vlade sa suradnicama, kolegice i kolege zastupnici. Evo da ja ipak kao prvi kolega koji govori o ovoj temi ispred Kluba HDSSB-a da dam svoj doprinos i doprinos ove stranke ovoj temi koju smatram itekako važnom imajući u vidu da oko 10 tisuća djece u Hrvatskoj danas je djece predškolske dobi koja nije nigdje prijavljena u jaslice i vrtiće. Vidi se da se ova djelatnost dakle obavlja bez obzira na to što do sad u Hrvatskoj zakonom nije regulirano i da damo doprinos ravnopravnosti spolova. Ovo nije samo zakon koji se odnosi na žene, ovo je zakon koji se odnosi na muškarce jer bolje je biti muška dadilja nego nezaposlena osoba. U svakom slučaju otvara se tu mogućnost zapošljavanja i muškarcima i ženama i to je jedan pozitivan pomak jer postat ćemo članica EU i trebamo se brinuti o svim segmentima društva pa tako i ovime da se doprinos odgoju djece koja je naša ustavna vrednota mogu dati jednako i muškarci i žene. Mi dakako podržavamo donošenje ovoga zakona jer smatramo ga prije svega potrebnim zakonski urediti, jer evo 15 tisuća osoba u Hrvatskoj pretežito žena bavi se ovim poslom, ali nije zakon regulirano. Tu ne samo da gube osobe koje rade, jer one se ne evidentiraju kao zaposlene osobe, nego gubi država na doprinosima, a gubi i cijelo društvo u cjelini. Naša je ustavna vrednota dakle zaštita obitelji, djece i mladeži i mi trebamo kao i Hrvatski sabor i Vlada dati doprinos da se ova djelatnost regulira u zakonskim okvirima. Ako gledamo praksu europskih zemalja to je različito uređeno, ovaj naš zakonski prijedlog sličan je francuskom jer se ima model dakle da djelomice financira lokalna samouprava a djelomice roditelji, što isto ne bi bilo loše u budućnosti razmisliti o tome da se iako sumnjamo da će za ovu godinu biti sredstava u lokalnim proračunima da se za sljedeći proračun kada ćemo već biti članica Europske unije jednostavno osiguraju sredstva jer ako nema mjesta u institucionalnim okvirima, treba iznaći financijska sredstva da se pomogne roditeljima jer oni zaista ponekad, a i često rade za male plaće pa od tih malih plaća ne mogu izdvajati recimo u nekom gradu od tisuću do 3 tisuće kuna, a nekad i više za čuvanje djece, tako da imajući dakle u vidu i ovu europsku praksu dakle ovo je sličan model kao u Francuskoj, i mi trebamo dakle što naši europski susjedi rade, jednostavno takav sustav prilagoditi u Hrvatskoj što je dakle i moguće. Ima onih sustava koji recimo u Švedskoj koji kao naš do sada a to je da se dakle postoji samo institucionalni oblik čuvanja i odgoja djece a sve se zasniva na jaslicama i vrtićima, dok u Ujedinjenom Kraljevstvu recimo imamo, nema jedinstvenog zakona, nema propisane stručne spreme dadiljama, ali ima propisani oni minimalni uvjeti i to možemo reći da se radi o jednom obliku obrta ili samostalne djelatnosti gdje se ne upisuju taj nacionalnu agenciju gdje se i dio plaća, dakle plaćaju roditelji a dio plaćaju doprinosa plaća država. Dakle tu postoje dakle ovo je prvo čitanje zakona različiti modaliteti gdje jednostavno moramo vidjeti što je u ovom trenutku moguće u Republici Hrvatskoj. Ono što je za nas pomalo možda kritično u ovome prijedlogu zakona, mi smatramo da bi bilo bolje potpredsjednice Vlade možda izbaciti iz ovog prijedloga zakona trgovačka društva i zadruge, a ostaviti samo ovaj oblik obrta i samozapošljavanja, jer zaista može tu doći do nekakvih proširenja ovlasti po ovom zakonu da se jednostavno izgubi sam smisao dadilje, sam smisao čuvanja djece, jer otvaranjem trgovačkoga društva ili oblika zadruge može doći do samog dakle narušavanja osnovnog cilja ovoga zakona a to je omogućavanje zakonitog zapošljavanja dadiljama.

male plaće i da se jednostavno dođe do osoba koje ispunjavaju uvjete ali sa ovakvim načinom organiziranja trgovačka društva se gubi smisao zakona. Mi se više zalažemo dakle da to ostane u sferi obrta i samozapošljavanja što će dati doprinos prije svega osobama koje su do sada ispunile stručne uvjete, vi ste rekli da su to 132. osobe, dobro je da ih bude što više, pomalo je možda bilo apsurdno da su se odvijale stručni tečajevi gdje Ministarstvo znanosti, obrazovanja davalo suglasnosti, da te osobe nakon završetka toga tečaja koji se upisuje u radnu knjižicu ne mogu ostvariti dakle registraciju i to je čak i pokušavano, nema smisla obavljati edukaciju u gradovima u suradnji sa zavodima za zapošljavanje a da te osobe nakon te, tih

omogući osobama uz ove uvjete koje je propisano zakonom da se dakle stručno usavršavaju i da uz nove edukacije i novo obrazovanje steknu mogućnost zapošljavanja u ovome dakle obliku kako predviđa zakon. Slažem se sa kolegicom Fortunom da članak 15. treba preispitati, nije isto dijete s poteškoćama sa razvoju, u razvoju, postoje različiti oblici i različiti oblici bolesti pa treba procijeniti dakle koje su to poteškoće, koliko dadilja, ovdje se previđa dakle da se za svako takvo dijete smanji za jedno dijete po čuvanju, u tom članku zakona dodati dakle da se procijeni stupanj oštećenja djeteta, a da zaista se, jer je to jedno dijete, dvoje ili troje, da to dijete dobije adekvatno čuvanje i stručni nadzor. Što se tiče ostalih dijelova zakona, dobro je riješeno pitanje nadzora da je to nadležne inspekcije ministarstava, i obiteljski centri, smatramo da se ovim zakonom daje jedan novi iskorak u Republici Hrvatskoj, jedan novo svijetlo u ovu djelatnost koja je osobito važna, tu nema bojazni od miješanja institucionalne na izvaninstitucionalnu, dakle oblik čuvanja i odgoja djece to je sasvim druga kategorija, to zakon, ovaj zakon jasno regulira i ne ulazi u ono područje koje se tiče Zakona o predškolskoj dobi. Klub HDSSB-a dakle uz ove male napomene podržava prvo čitanje ovog zakona i nadamo se da ćete prihvatiti dakle ovaj prijedlog o trgovačkim društvima. I još nešto što sam zaboravio, ovo prijelazno razdoblje bi trebalo biti zaista možda do dvije godine, jer premalo je ovo do 31.12.2013. možda bi bilo dobro da to bude dakle do kraja 2014. godine da bi se ovim novim uvjetima mogli mogli prilagoditi svi koji se žele baviti dakle ovim poslom, i da bi se ostavilo dovoljno vremena za one koji već to rade da se mogu stručno usavršiti i ispuniti sve uvjete koji se predviđaju ovim zakonom. Hvala lijepo. Zahvaljujem i ja vama. Na ovo izlaganje imamo prijavljenu jednu repliku, poštovana kolegica Nansi Tireli. da rodnu osviještenost provodimo parcijalno i da je ne provodimo upravo tamo gdje bimo je trebali provoditi. ocjene stanja vezano za prijedlog ovog zakona piše da je izbor svih polaznica programa osposobljavanja kroz projekte izvršen je od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na temelju psihologijsko-medicinske obrade kandidatkinja. ja znam da smo koristili predpristupne fondove IPA komponente 4, znam da je to bilo bespovratna sredstva u onom dijelu žene na tržištu rada, međtuim isto tako imali smo i drugih komponenata gdje su bili uključene i muška populacija na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje pa evo dobra prilika da možda ukažemo i kada radimo takve projekte da ipak vodimo računa o toj rodnoj jednakosti.

Nalazimo se u jednom presudnom vremenom za Hrvatsku i kada se iščitavajući ovaj zakon ali i još neke druge zakone vidimo da nije uvijek takav položaj jednak i za muškarce i za žene. Ovo je jedno specifično zanimanje dobro je da je na ovakav način riješeno. Ovo je jedan čvrst zakonski temelj za bolje uređenje koje ćemo donijeti u drugom čitanju ali zaustaviti i muškarce govoreći samo o ženama tu se prije svega radi o mogućnosti zapošljavanja, mogućnosti možda nekad u našem obiteljskom zakonu nekada je majka zaposlena, a otac kod kuće čuva djecu i tu se stječu iskustva. Danas-sutra nikad se ne zna netko od njih može postati dadilja, pa i kod nas ovdje u Saboru možda danas-sutra ne budimo zastupnici možemo biti dadilje. To nije ništa sramota, sramota je biti nezaposlen, sramota je ništa ne raditi, sramota je ništa ne učiti i ništa ne znati. moj doprinos tome i našeg kluba je da sve osobe u Hrvatskoj trebaju biti svjesne trenutka u kojem živimo i tamo gdje možemo dati svoj doprinos trebamo dati svi zajedno i ovo je jedan zakon gdje svi klubovi zastupnika, sve stranke trebamo zajedno misliti za bolje sutra i tu nema nikakvoga prostora za političko prepucavanje nego za jedno kvalitetno i stručno rješavanje koje će pomoći svima i majkama i očevima, a i budućim roditeljima. To je za mene važno i krucijalno pitanje u ovom trenutku za Hrvatsku. Hvala lijepa. Hvala i vama. Za riječ se sada javila uvažena potpredsjednica Vlade i ministra socijalne politike i mladih poštovana Milanka Opačić. Izvolite ministrice. **Opačić, Milanka početi s ovim s čim ste sada završili gospodine Salapiću, ja doista ovaj zakon nije nikakav ženski zakon dakle nije pisan samo za žene. Ja se nadam da će se jedna dio muškaraca javiti za ovaj posao. Ovdje je sa mnom gospođa Jasna Ćurković Kelava koja je godinama vodila Nazorovu i ja znam da su gore iz njezinih priča djeca puno više bila vezana za muške volontere nego za ženske, tako da doista nema nikakvih prepreka da se i muškarci bave ovom djelatnosti i nema dakle govora da je ovo zakon koji je pisan samo za žene iako je većina njih naravno završila ovu edukaciju ali to naravno u ovom trenutku ne znači puno. Htjela bih reći kada su u pitanju financiranje lokalne samouprave da ovaj zakon ipak nije namentuo obvezu jedinice lokalne samouprave, mi smo se samo referirali na

početna sredstva zbog toga što niti ne znaju koliko će u njihovim gradovima uopće žene biti zainteresirane po ovom zakonu i imati sve uvjete da se mogu baviti poslom dadilje, tako da je ovo godina prilagodbe kako za jedinice lokalne samouprave tako i za žene koje će ići u skupljanje svih uvjeta za obavljanje posla dadilje. Mislim da će ipak s vremenom mnoge jedinice lokalne samouprave izdvojiti ono novca koliko mogu. Naravno da svi smo svjesni toga da i državni proračun i jedinice lokalne samouprave imaju vrlo malo novca na raspolaganju ali evo već su neki sada odvojili barem minimalna sredstva da ovaj projekt počne uz njihovu potporu živjeti u nekim jedinicama lokalne samouprave. Što se tiče toga da je moguće preklapanje ovog predškolskog dijela i poslova dadilje koji su isključivo čuvanje djeteta, mislim da smo tu granicu dosta dobro razgraničili osim ovog jednog dijela na koje ste upozoravali dakle trgovačkog društva o kojem ćemo onda razgovarati u drugom čitanju. Naime, treba znati da osoba koja je završila Pedagošku akademiju može biti dadilja ali obrnuto ne. Dakle žena koja je završila samo tečaj ne može raditi u vrtićima. Utoliko smo ja mislim postavili vrlo jasnu granicu i tu smo i dobili na neki način i suradnju svih onih koji su nam pomagali iz ovog predškolskog dijela u pisanju ovoga zakona jer je ta granica vrlo jasno postavljena. Dakle nije moguće da netko tko je završio tečaj dođe raditi u vrtić ali je moguće da oni koji su završili Pedagošku akademiju ili bilo koju drugu školu za odgajatelje mogu biti i raditi posao dadilje. Hvala Zahvaljujem potpredsjednici Vlade. Sada prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva se za raspravu javila uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovana gospođo ministrice sa suradnicama, kolegice i kolege. Da se u Hrvatskoj roditelji, a i svi mi skupa ponašamo u skladu sa Ustavom i sa zakonom i da se preuzimaju u punom opsegu dužnosti ne samo prava nego i dužnosti odgoja i čuvanja djece ravnopravno, oba partnera mi bismo sigurno imali manje problema. Ali jednako tako s obzirom da smo svi svjesni da odgoj i čuvanje djece je gotovo ženski posao, a da tomu nije tako ovaj problem bi davno bio riješen i mi bi imali i zakonsko rješenje. Međutim trebalo je proći dugo vremena, iako su neki pilot programi bili i ranije, to svakako treba priznati ali evo da dođe na vlast i vlast koja pokazuje da ima sluha za ove problema, ali jednako tako i vlast koja ima dušu. Jer ovo nisu samo tehničke tehničke stvari, ovo nisu stvari koji su se drznuli reći od jutros govore, dakle kad štitimo okoliš kaže nije vama do zaštite okoliša, vama je do poreza. Kad govorimo isto tako o zlouporaba koji kradu državu i kradu subvencije kojima nisu namijenjene i kad to želimo spriječiti kaže nije vama do sprečavanja zlouporaba, vama je do poreza. Pa se netko i na ovu osjetljivu temu javio, vama je do a ti isti govore zašto ne date više za ovo, zašto za ono. Dajte se malo svi skupa uozbiljimo i neke dobre stvari poduprimo, naravno ukoliko ima i boljih rješenja sa takvim prijedlozima treba i izaći. Mislim da je stvar preozbiljna, radi se o djeci, radi se o našoj djeci i kad je god stvar i kad je pitanje, kad je ovakva tema onda takvim raspravama zaista nema mjesta, pogotovo što statistike pokazuju porazne rezultate. Dakle svaki napor koji omogućava i koji ide u zaštitu roditelja i olakšava roditeljima posao, koji omogućava obojici partnera da se zaposle ide dakle i u prilog roditeljima, obitelji i čitavog hrvatskog društva. Sve su to mali koraci, ali u svojoj ukupnosti mogu dati dobre rezultate. Naravno da je dobro da mnogi postavljaju sada i vrlo detaljna pitanja, naravno da se sva ta pitanja nisu postavljala kad godinama smo imali situacije da očajni roditelji u sredinama gdje nema dječjeg vrtića, a kamoli jaslica moraju se snalaziti, nemaju baka servisa ili ti baka i djedovi zašto nisu ni dužni ili ne žele čuvati svoju unučad, moraju tražiti ljude. Redovito bi dobivali ljude, starije ljude do te mjere da bi i takvim osobama trebala biti potrebna pomoć, a kamoli da se još skrbi o djeci. Ali su i takve osobe imale jednu veliku vrijednost, bile su emotivno vezane za djecu. I ovaj posao ne može obavljati svatko, bez obzira u koliko je financijskoj stisci. Radije će čistiti, radije će nešto drugo radit. Ovaj posao treba voljeti i tko god radi ovaj posao dakle ima poseban emocionalni odnos prema djeci. Prema tome i takve osobe treba zaštititi. Da li ti koji su dali kritiku da je državi stalo do skupljanja poreza jer su se brinuli da li ta osoba iskorištava, ona koja čuva, na kraju krajeva da li joj se plaća mirovinsko, zdravstveno, a na kraju krajeva kakva je i sigurnost tog djeteta i te obitelji. Dakle apsolutno stavlja se, meni je drago da u biti bez obzira i na te primjedbe ipak svi podržavaju prijedlog ovog zakona. prijedlog ovog zakona. da je dadilja svaka fizička osoba, dakle i muškarci i žene, a djeca to smo vidjeli i po dječjim vrtićima, rado prihvaćaju upravo i muškarce kao čuvare njihove i kao odgojitelje. Prema tome i u tom smislu je ta ravnopravnost i jedan poziv i takvim osobama da se jave. Ima dosta mlađih ljudi koji su i zainteresirani za te poslove. Također bilo je ovdje primjedbi do sada i na to moram odgovoriti, a odnosi se na odredbu članka 35. da se gotovo svim zakonima nameću tereti jedinicama lokalne samouprave i kako će oni to financirati. Napomenut ću ovdje prije svega Konvenciju UN-a o pravima djeteta koja citiram govori: lokalna samouprava je dužna prema ovoj konvenciji, dakle konvenciji o pravima djeteta, zadovoljavati potrebe svojih građana, tretirati ih na jednaki način, bez obzira da li se obitelj odlučila na čuvanje djece u vrtiću ili putem dadilja. Prema tome, to je posao jedinice lokalne samouprave da brine o svojim građanima, a ne da gleda kako će vlastitu imovinu ili koju je do sada davala država raspodijelit svojima i svojim bližnjima. Ovo je posao da skrbi o svim građanima. Tu se treba trošiti porez, a pogotovo u ovom vremenu krize. Žalosno je da mnoge sredine, dakle ovdje se ne ulazi u pitanje, to je gospođa ministrica također objasnila, dakle preklapanja i dječjih vrtića i samih dadilja, ali ovaj zakon ide i u tom smjeru s obzirom da će jedinice lokalne samouprave biti dužne sufinancirati takve osobe ili tvrtke, vidjet ćemo u kakve oblike ili zadruge ili trgovačka društva, dobro tu je bilo primjedbi iako ne vidim nikakve opasnosti od različitih asocijacija, odnosno pitanja da li se radi o pravnim osobama koje osnivaju određene fizičke osobe. Mislim da to može biti samo još jačanje ovog instituta dadilja, a ne njegovo slabljenje, dakle da vrtići imaju posebnu jednu ulogu, a dadilje imaju također jednu nezamjenjivu ulogu. Dapače, moguće je jer vrtići ne rade 24 sata, odnosno da dijete ima i dadilju, a da i pohađa vrtić. I mnogi roditelji koji imaju sreću a moraju raditi nažalost sve više će biti, bit će im omogućeno da koriste dakle i dadilje, ali da jednako tako može dijete i pohađati vrtić. Evo da ne duljim više. Pozdravljam prije svega i ideju, a prije svega i ovaj koncept vrlo urednog jednog i u nomotehničkom smislu ovog prijedloga zakona koji je Hrvatska dugo očekivala i dugo trebala. Hvala lijepa. Na ovo izlaganje imamo jednu repliku poštovani zastupnik Branko Vukšić. ostala, ostat će mi dugo u sjećanju zapravo. Rekli ste da je ovo prva vlast koja ima dušu. To je povijesni preokret u politici. Ja ne znam ni jednu vlast koja ima dušu. Evo ne znam ni jednu vlast na svijetu koja ima dušu i zato nisam mogao odoljeti. Rekli ste da ova vlast ima dušu zato jer donosi Zakon o dadiljama koji su taj zakon ispada stopirali čitavo vrijeme muškarci. Sad što je to nek i žene i muškarci prosude kakva je to, da kontekst. Pa ne treba sve baš reć. Naime, rekli ste sasvim sigurno da je odgoj djece uglavnom ženski posao. To je stereotip koji treba rušiti i to nije točno. Vaša tvrdnja nije točna. Izgleda da gledate samo onaj prosjek naših godišta. Mlađi ljudi se drukčije ponašaju i drukčija je praksa i u Hrvatskoj koliko god smo patrijarhalno društvo. No, sasvim sigurno da nije stereotip to što ste rekli da ste vlast koja ima dušu. I još ste jednu tvrdnju rekli s kojom se slažem da bi se trebali ponašati svi po Ustavu kako bi bilo drukčije u Hrvatskoj. I sad ja citiram članak 55. Ustava pa molim da se Vlada i Kukuriku koalicija ponašaju kako piše u Ustavu. Članak 55. kaže: "Svatko ima pravo na rad i slobodu rada. Svatko slobodno bira poziv i zaposlenje. Svakome je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost." Pridržavajmo se Ustava. Odgovor na repliku Ingrid Antičević Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Pa poštovani i dragi kolega, vi ste već spremili ili ste htjeli reći nešto što ste htjeli reći, pa onda dopunjujete jedan dio moje rečenice, pa još dopunjujete svoju kao da su sve te moje. Pa to se zove inače u kaznenom pravu falsifikat. I ako ste htjeli replicirati imali ste dosta toga da mi replicirate samo za to treba imati malo više hrabrosti ali i onda kako niste imali toliko tako ste mi dodali nešto što biste vi voljeli da sam ja rekla kako biste vi mogli meni to odgovoriti. To nije potrebno. A ja se ne bojim reći da vlast treba imati dušu, treba imati um, ali treba imati i srca da bi bila bliska građanima i da bi vidjela što ljudima treba. Jer vidite ovdje je interes upravo zaštititi te ljude i doći do toga da dijete ima skrb, da ima tko dijete čuvati. I vi kažete samo da vlast, dakle da se skandalizirate. Ja prije svega nisam rekla da je prva vlast. Ja sam rekla da je ovo vlast koja pokazuje da ima dušu. I zašto sad tim da se govori oduzeti, pobijediti, uništiti. To su termini na koje nitko ne reagira u bilo kojem kontekstu i onda se čudimo zašto su nam djeca nasilna. A kad netko se usudi po vama kazati ovakav termin duša, dušebrižništvo, briga za drugoga onda je to čudo, onda je to čak drskost. Izgleda da je drskost reći istinu i pokazati dakle osjećaje i pokazati dušu. Mene čudi da upravo vi iz te stranke koja upravo ja mislim bar do sada koja je pokazivala afirmaciju upravo i težnju, dakle dosta tehno menadžerizmu i pokazivanje ovih drugih vrijednosti solidarnosti da to kritizira. Umjesto da ste to upravo pohvalili. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom, poštovana zastupnica Romana Jerković. Izvolite. **Jerković, Romana (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvažena gospođo ministrice sa suradnicama. Pa evo za mene nekako ključne činjenice od kojih polazim kada razmišljam i raspravljam o ovom zakonu jesu dvije. Prvo da postojeći sustav skrbi o djeci treba modernizirati, da ga treba unaprijediti, razvijati, modernizirati. Druga važna činjenica jest ta da izvan institucionalni oblik skrbi o djeci je u Hrvatskoj u ovom trenutku deficitaran, odnosno on postoji, ali nije legalan i u tom kontekstu ovo je doista dugo očekivani zakon. Osobno držim da bi ovaj zakon trebao odgovoriti i na potrebe djece i roditelja i dadilja, ali i cjelokupne zajednice. Što se tiče potrebe djece i njihovih roditelja, dakle stvaramo jedan zakonski okvir, stvaramo jedan pravni temelj. Da, alternativni ali duboko vjerujem za ujedno i kvalitetan i siguran smještaj djeteta uz kontinuiranu skrb dadilja. Ponekad mi se čini da je postojeći sustav kao da je zastao u nekim davnim vremenima kada su roditelji možda nezgodno reći manje radili. Ali drugačije je sve bilo i radno vrijeme i broj prekovremenih sati i u tom smislu držim da zakon koji se danas predlaže ide u korak sa vremenom, odnosno odgovara potrebama vremena u kojemu živimo. Ovaj zakon bi trebao odgovoriti i na potrebe dadilja čiji je rad danas čuli smo u sferi sive ekonomije i to ujedno znači i u sferi socijalno nezaštićenog oblika rada. Konačno, ovakvim zakonom vjerujem da odgovaramo i na potrebe zajednice jer s jedne strane strane institucionalni oblik u Hrvatskoj je nedostatan. Gradovi i općine u pravilu nemaju dovoljan broj vrtića, a u ovim teškim vremenima krize mislim da je teško očekivati gradnju novih vrtića. I konačno s druge strane možda će se sada veći broj roditelja kada bude osjećao jednu pravnu sigurnost odlučiti dijete ostaviti dadiljama. Godinama, možda i malo predugo su se stvarali uvjeti za donošenje ovakvog zakona. Ima pravo kolegica Tireli kada kaže ne idemo baš od nulte točke, doista u proteklih 12 godina dogodilo se dosta toga što je vodilo ka ovom zakonu i tadašnji zavod, državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži je započeo za zapošljavanjem žena, moram se pohvaliti, moram iskoristiti ovu priliku i reći da je grad Rijeka bio jedan od prvih koji je započeo sa projektom osposobljavanja dadilja i program se provodio po programu koji je bio reificiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. 2010. program u Varaždinu, pa 2010. ponovno u Rijeci, u Primorsko-goranskoj županiji uz pomoć razvojne agencije tada smo osposobili negdje oko 60 dadilja odnosno 60 žena za poslove dadilja i onda dolazimo nakon svega toga, skoro 12 godina do jedne paradoksalne situacije. Odnosno cijelo vrijeme imamo paradoksalnu situaciju a to je da država, da županija, da gradovi daju novce za osposobljavanje žena za djelatnost koju one na koncu ne mogu registrirati, dakle koje ne mogu mogu legalizirati. S jedne strane ih država educira a s druge im neda da rade, bar ne legalno. Dakle nevjerojatno do kojeg apsurda smo u stanju dovesti stvari no naravno tu smo da stvari mijenjamo na bolje na dobrobit građana. Situacija kakvu danas imamo, dakle nepostojanje zakona loša je jer djelatnost dadilje je u sferi sive ekonomije, to je naravno kao što je ovdje bilo istaknuto loše za državni proračun iako imala je pravo i kolegica Borzan, to što bude došlo to što bude došlo u državni proračun, svakako ga neće spasiti ali ono što bi nas trebalo brinuti, mene osobno puno više to da su u takvoj situaciji, dakle u situaciju kakvu danas imamo nezaštićena prije svega djeca, nezaštićeni su njihovi roditelji jer nema mehanizma, kontrole niti uvjeta rada, niti načina rada dadilje ni njenih kompetencija ni njenoga znanja, ni prostornih uvjeta, ničega, zapravo ničega. Možemo samo zamisliti koliko puta se roditelji kada ostavljaju svoje dijete praktički nepoznatoj osobi pitaju da li ta osoba ima dovoljno kompetencija, da li će biti sve u redu, da li ima dovoljno znanja itd. Dakle sigurna sam da proteklih, da dadilje koje su se proteklih educirale za djelatnost dadilje zapravo čekaju da donesemo zakon relativno brzo vjerujem da će moći otvoriti obrt, započeti posao, čuli smo da takvih žena koje čekaju taj trenutak ima dosta, dakle konačno ćemo ukloniti prepreke za legalan rad. U tom slučaju preostaje da se nadamo u tom smislu i nekako apeliram da se osigura dobar sustav podrške dadiljama kroz redovite kroz redovite edukacije, stručna predavanja, usavršavanja dakle jednu kontinuiranu super viziju i trajnu edukaciju. Od kada je zakon ugledao svijetlo dana naravno bilo je i kritika na njegovo račun i sumnji da se radi o kvalitetnom zakonu. Jedna od kritika kao što je već tu spomenuto odnosila se na rad dadilja putem zadruga i trgovačkih društava, jako mi je drago da predlagatelj je spreman dodatno razmotriti određene segmente zakona, preciznije urediti ili doraditi ovaj u koliko to bude potrebno ukoliko ukoliko se na taj način može spriječiti bilo kakva zlouporaba ili manipulacija. Jedna od kritika koja se mogla čuti prilikom široke javne rasprave je bila i ona koja se odnosi na jedinice lokalne samouprave odnosno njihovu obvezu u cijeloj ovoj priči osobno u tom dijelu zakona. Ja ne vidim ništa sporno, uvijek je bilo i uvijek će biti da u nekim sredinama postoji senzibilitet za određenu problematiku građana pa u tom smislu onda se se brinulo i o nad standardima za skrb djece i osoba s invaliditetom i zaštitu materinstva u zdravstvenoj zaštiti, a u nekima tog senzibiliteta nema odnosno nije bilo. Dakle u nekim sredinama su građani prioritet, a u nekim drugima su neki drugi prioriteti i to nije uglavnom, nije nužno vezano za financijsku moć ili ne može jedinica lokalne samouprave, u nekim sredinama se bez obzira na postojanje financijskih sredstava radi malo ili gotovo ništa na tome da poveća kvaliteta života građana i uvedu npr. nekakvi nadstandardi i zapravo mislim da je dobro da zakon to propisuje. po mom dubokom uvjerenju ovaj zakon postavlja pravni temelj za kvalitetno i standardizirano provođenje djelatnosti prvo, drugo djeci pruža sigurnu skrb od strane educiranih dadilja, roditeljima pruža na neki način pravnu sigurnost i osim toga daje im mogućnost izbora, četvrto omogućava im sigurno i legalno zapošljavanje žena, peto ovaj zakon je možda spas za neke žene koje su bez posla i koje bi rado prošle edukaciju za posao koji će im biti temelj za mirovinsku i zdravstvenu sigurnost odnosno osiguranje. Netko može reći pa te žene mogu to i danas raditi, mogu ali ne mogu ostvariti one druge beneficije koje bi uz taj posao išle i konačno što je više puta spominjano ovdje a doista mislim da je to najvažnija stvar ali kad nabrajam sve elemente koji govore …/Govornik se ne razumije./… ovog zakona onda moram reći i to da će državi osigurati ovaj ubiranje poreza. Dakle sve su to razlozi koji po mom dubokom uvjerenju govore u prilog ovoga zakona. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo kolegice Jerković, zaista evo slušala sam pažljivo i mislim da je potpredsjednica isto a tragom nekih drugih rasprava o nazivu ovog zakona i rekli ste predobru formulaciju, a to je kad ste govorili rekli ste ovo je zakon o izvaninstitucionalnoj skrbi o djeci. Dakle ja osobno mislim da bi se ovaj zakon mogao nazvati upravo tako kako ste ga nazvali, jer bi tada gospođo ministrice mogao možda ugraditi ovu novu inicijativu a to su igraonice, možda, ne znam, evo govorim, ali, a možda bi i taj jedan naziv dadilje ne bi bio tako strogo definiran, jer doista su dadilje one koje u narodu je to da čuvaju malu djecu, a ne ovu stariju, ali ovo je fantastično stvarno meni se evo, kad bi mogli mi određivati i predlagati predložili bi ovo. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara zastupnica Romana Jerković. Kolegice Sumrak, ovo je doista osvježenje, kad god ste se javljali meni za repliku uvijek je bilo da izrazite svoje neslaganje s mojim mišljenjem, drago mi je čuti da se u nečemu možemo i složiti. Ako ministrica prihvati vaš prijedlog, za mene je sasvim ok. Hvala. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Poštovana zastupnica Dunja Špoljar. Izvolite. uvažene kolegice zastupnice i kolege zastupnici. U posljednjih nekoliko desetljeća usluge čuvanja djece postale su stvar vrlo, vrlo ozbiljnog javnog interesa. Povoljna i kvalitetna usluga čuvanja djece, odnosno dadiljanje može poboljšati usklađivanje rada i obiteljskog života i time poticati sudjelovanje na tržištu rada i ravnopravnost spolova, dadiljanje također može pružiti važan odgovor na pad stope fertiliteta, odnosno nataliteta usklađivanjem tržišta rada i karijere s obiteljskim životom. Važnost pružanja usluge čuvanja djece također je prepoznata na razini Europske unije. Na summitu u Barceloni 2002. definirani su neki eksplicitni zaključci obzirom na odredbe usluga čuvanja djece, potvrđeni su ciljevi, a to je puna zaposlenost, uklanjanje prepreka za poticanje ženskog sudjelovanja u radu, pokrivenost barem 90% djece između 3 godine starosti i školske dobi i najmanje 33% djece mlađe od 3 godine. Značaj ovih ciljeva je potvrđen i u smjernicama za zapošljavanje usvojenim od strane Vijeća Europe. Čuvanje djece povećava roditeljski izbor, poboljšava položaj žene na tržištu rada i istodobno promiče obiteljski život. Postoji nekoliko razloga zašto bi u Hrvatskoj morali donijeti ovakav zakon. Klasičan argument odnosi se na činjenicu da dostupnost kvalitetnih usluga brige o djeci ima pozitivan utjecaj na stopu participacije žena na tržištu rada što može povećati ravnopravnost spolova, što potiče gospodarski rast i održivost socijalne države. Drugi argument ukazuje na činjenicu da briga o djeci može povećati stopu nataliteta tako da je imati dijete, odnosno imati djecu manje zahtjevno u smislu usklađivanja prihoda i karijere što u konačnici može pridonijeti smanjenju nezaposlenosti, pa tako i siromaštva. Argumenti u korist dadiljanja su dobro poznati i većina europskih zemalja iniciraju povećanje dostupnosti, odnosno kvalitete usluge brige o djeci, mnoge države u Europskoj uniji su daleko od postizanja ciljeva iz Barcelone o toj usluzi, prepreke su financijske, ali i ideološke. Jedan od najsloženijih izazova odnosi se na činjenicu da ciljevi politike o ravnopravnosti spolova, poticanju nataliteta i socijalnoj integraciji nisu uvijek i lako kompatibilni. Drugo komplicirano pitanje se odnosi na pitanje roditeljskog izbora, roditelji se mogu razlikovati u svojim željama s obzirom na rad i na obitelj, no bez obzira na izazove ovaj prijedlog zakona osigurava na području koje dosada uopće nije imalo pravni okvir standard i kvalitetu usluge dadiljanja poštujući nekoliko načela, a to su načelo skrbi koje osigurava poštovanje dostojanstva i jedinstvenosti svakog djeteta, obaveza da se prema djeci odnosi s poštovanjem, to je sigurnost, odnosno kontrola života djece i mladih od nerazumnih rizika, to je pravo, odnosno zaštita ljudskih odnosno dječjih prava, poštovanje jednakosti i priznavanje različitosti, djeca tu tretirana jednako i pritom se poštuje njihova tradicija i kultura, pravo izbora djeca i roditelji i skrbnici dobivaju priliku za odabir iz niza opcija na temelju jasnih i točnih informacija i privatnost, djeca imaju pravo na mir, nesmetanost i slobodu, a roditelji i skrbnici znaju da su informacije o njihovoj djeci povjerljive. Bez obzira na sve potpuno je jasno odvija li se dadiljanje u domu djeteta ili kod dadilje je li usluga dadiljanja posvećena samo jednom djetetu ili dijete dijele skrb s ostalo petoro djece, dadiljanje ne zamjenjuje institucionalnu predškolsku ili školsku skrb, nemojmo zaboraviti djecu u produženom boravku ili cjelodnevnom boravku, odnosno djecu koja to ne mogu ostvariti. Dadilje nisu konkurencije odgajateljicama i odgajateljima, niti prijetnja vrtićima, bili oni privatni ili javni, izgrađeni ili planirani, istina je da su do sada registrirano djelatnu skrbi o djeci mogle obavljati samo predškolske ustanove, obzirom na činjenicu da u okviru predškolskog odgoja postoji nedostatak mjesta te da su sredstva za osnivanje predškolskih ustanova ograničena, alternativna skrb nije samo nužnost, nego je ona i stvarnost. Ovim zakonom će se zakonski regulirati sigurno i standardizirano obavljanje te djelatnosti koja je dosad bila isključivo u zoni sive ekonomije što je već do sada spominjano, a roditeljima omogućiti dobivanje odgovarajuće skrbi za djecu i određenu pravnu sigurnost, te na kraju krajeva mogućnost izbora. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Na redu je poštovana zastupnica Nadica Jelaš. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana ministrice sa suradnicama, kolegice i kolege. Javila sam se za ovu raspravu da bih pohvalila Vladu i resorno ministarstvo što su imali i hrabrosti i mudrosti i političke volje da naprave ovaj zakonski prijedlog da od jedne široko rasprostranjene aktivnosti koja se desetljećima radila na crno naprave sustav, dakle sustav koji će funkcionirati tako da budu zadovoljni i roditelji da budu zadovoljna djeca, da budu zadovoljne dadilje i na koncu konaca da bude zadovoljna i država. Zato je ovaj zakon prvi možemo reći pozitivni korak k legalizaciji rada dadilja i njihovog zapošljavanja ali istovremeno jedna zaista dobra polazna točka za razvoj modela obiteljskog čuvanja djece. Da je ovaj zakon donesen ranije prije nekoliko godina vrtići nam ovog trenutka ne bi bili krcati kao pčelinje košnice odnosno danas bi bili spremniji za nove pedagoške standarde koji bi se trebali početi primjenjivati do konca tekuće 2013.godine, a koji podrazumijevaju smanjivanje broja djece po grupama i povećanje broja odgojiteljica. Ono što treba zaista naglasiti da je ovaj zakon primjeren sadašnjem društvenom i gospodarskom trenutku. Ima li naime boljeg načina od ovog modela da se jednim potezom riješe tri velika problema. Prvi problem je velik broj nezaposlenih žena i to uglavnom teško zapošljivih skupina žena od kojih će jedan dio zasigurno naći zaposlenje upravo kao dadilje. I u tom smislu želim vjerovati da postoji koordinacija između Ministarstva socijalne politike i Ministarstva poduzetništva i obrta kako bi dadilje mogle koristiti sredstva Ministarstva poduzetništva namijenjena ženama poduzetnicima, ženama poduzetnicama početnicama koja će im dakle ta sredstva će im biti potrebna za opremanje prostora za čuvanje djece. Drugi problem je nedostatak vrtića i taj nedostatak zasigurno još jedno duže vrijeme biti aktualan jer lokalna samouprava naprosto nema novaca za njihovu masovniju izgradnju. Za vrtić treba između 10, 12 pa i do 15 milijuna kuna, za organiziranje čuvanja djece uz pomoć dadilja treba neusporedivo manje. I ovaj zakon je jedno idealno rješenje za male lokalne sredine niskog fiskalnog kapaciteta koji ne mogu osigurati na svom području i institucionalnu brigu o djeci predškolske dobi. Treći problem koji će se riješiti vezano upravo za ovu sferu čuvanja djece je rad na crno. Njega će definitivno u ovom području nestati ili će ga u svakom slučaju biti neusporedivo manje. Dakle ovim zakonom profitirati će i roditelji ono što sam rekla i djeca i dadilje i država. Obzirom je u ovom zakonu riječ o potpuno novoj materiji kako je i sama ministrica rekla uvodno, dakle da nije postojao nikakav predložak za njegovu izradu, jasno je da on ne može biti savršen i sigurno ima dosta mjesta da se i popravi. Ono što je pri tom jako važno postoji volja predlagača da nas sasluša i da se na temelju naših primjedbi i prijedloga doista taj zakon i doradi. U tom smislu ukazat ću samo na dvije točke koje su mi osobno sporne jer o drugim dilemama je zapravo već dosta toga i rečeno. Prva stvar je sljedeća, važnu ulogu, vrlo važnu ulogu u zakonskom prijedlogu imaju obiteljski centi. Oni izdaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje. Međutim pitam se tko donosi takvo rješenje kada obiteljski centar ne postoji ili on ne funkcionira kao što je to slučaju upravo u Međimurskoj županiji? Tko onda donosi takvo rješenje i obavlja sve one druge nadležnosti koje su propisane ovim zakonom? je pitanje sufinanciranja od strane lokalne samouprave. naime, članak 37.stavak 1.prijedloga zakona kaže da su jedinice lokalne i područne odnosno regionalne samouprave dužne subvencionirati obavljanje djelatnosti dadilje ali samo ako na svom području nemaju organiziranu skrb o djeci. Mislim da bi jedinice lokalne samouprave i s time se slažem zaista sa mojim prethodnim govornicima, dakle mislim da bi jedinice lokalne samouprave trebale subvencionirati djelatnost dadilja i onda kada imaju vrtić na svom području ali on primjerice nema kapaciteta da prihvati svu djecu. Neprihvatljivo je da po meni da roditelj odnosno dijete kojem se ne može osigurati vrtićki odgoj, a zakon osigurava alternativnu mogućnost čuvanja djeteta da tu drugu mogućnost jedinica lokalne odnosno područne samouprave financijski ne prati. Svi roditelji i sva djeca trebali bi biti jednako tretirani bez obzira na to koji oblik skrbi dakle institucionalan ili izvaninstitucionalan koriste jer svi roditelji su I na kraju ću reći samo dajmo da se zakon počne primjenjivati pa će se vidjeti koje su njegove slabe točke a onda se on može svakako i doraditi odnosno učiniti kvalitetnijim i podobnijim za jednu dobru provedbu. (SDP)** Za repliku se prijavio poštovani zastupnik Branko Kutija. Izvolite. **Kutija, Branko (HDZ)** Zahvaljujem se. Pa kolegice Jelaš najprije ste kazali da lokalne samouprave u RH još dugo neće imati sredstava za izgraditi vrtiće. Jesam dobro razumio? A na kraju kažete da te iste lokalne samouprave moraju skrbiti o djeci. Na koji način? Ja bih volio čuti nekoga od vas tko je s područja posebne državni skrbi ili brdsko-planinskog područja, a u vašoj stranci ima čini mi se načelnika i gradonačelnika koji su iz tih sredina pa da kažu oni koliko novaca imaju s koliko novaca raspolažu i zašto ih troše. Pa nema jednostavno mogućnosti za gradnju vrtića, a isto tako za trošenje novaca za nove izdatke. Lijepo je govoriti iz pozicije kolegice Jerković iz Rijeke, Zagreba itd., a dođite kod mene u Benkovac i radite tako nešto. Kolegica Ingrid prije govori o duši, kolegica Jerković kaže nema senzibilnosti, poziva se na konvenciju UN-a o pravima djeteta, ali isto tako i Europska konvencija o lokalnoj samoupravi kaže da nema davanja novih da nema davanja novih obveza ukoliko sredstva nisu osigurana, a upravo se o tome radi i stoga upozoravam na to. Na repliku odgovara poštovana Nadica Jelaš. Izvolite. **Jelaš, Nadica (SDP)** Poštovani kolega Kutija, vi ili niste dobro čuli pa ću vam ja zato zaista ponoviti ono što sam rekla, dakle jest problem nedostatak vrtića i taj problem će još dugo biti aktualan. Doista sam tako rekla, međutim sam istovremeno rekla i sljedeće. Za izgradnju vrtića treba između 10 i 15 milijuna kuna, a za ovo o čemu mi danas govorimo, dakle za organiziranje čuvanja djece uz pomoć dadilje treba neusporedivo manje novaca i ovaj zakon je zapravo idealno rješenje za problem o kojem i vi govorite, dakle za male lokalne sredine koje nemaju taj fiskalni kapacitet da izgrade vrtiće. Dakle mi danas govorimo o izvaninstitucionalnom zbrinjavanju djece, a ne o vrtićima i to je dobar primjer i dobro rješenje upravo za one sredine koje nemaju novaca da izgrade vrtiće. Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvažena potpredsjednice Vlade sa suradnicama, kolegice i kolege. Evo puno je već toga do sada rečeno, ja ću se truditi ne ponavljati, međutim mislim da je u nekim slučajevima ponavljanje majka znanja, a ono koliko sam barem iz rasprava do sada shvatio, mnoge kolegice i kolege jednostavno ne razlikuju što je sustav predškolskog odgoja, a što je skrb o djeci. Dakle ako govorimo o institucijama predškolskog odgoja, one su prije svega odgojne ustanove. Možemo govoriti da su u jednom sada možda manjem dijelu i obrazovne budući da sada već u predškolskim ustanovama, znači ustanovama za predškolski odgoj imamo različite i obrazovne, odnosno edukativne programe. Ovo nije znači institucija dadilje, odnosno djelatnost dadilje, ako hoćete nije odgojni element iako može biti doduše, on je prije svega skrb o djeci, znači doslovno čuvanje djece odnosno ta djeca koja su u skrbi dadilje njima se pruža nadzor odrasle osobe tijekom vremena koje roditelji ili bliski srodnici, dakle bake, djede i i slično ne mogu o njima skrbiti. Dakle tu je bitna razlika i mislim da evo slažem se i sa kolegicom Špoljar i mislim da je to i ministrica rekla dakle apsolutno ne zadiremo u elemente predškolskog odgoja. On je i dalje prisutan, on je jedna sasvim druga kategorija, itekako poželjna kategorija, ali nažalost zbog različitih objektivnih okolnosti jednostavno sva djeca ne mogu uživati u blagodatima iste. Po meni u ovom zakonu su zapravo dva elementa jako bitna. Prvi je iskorak u izvaninstitucionalnu skrb o djeci kao i postavljanje temelja za transparentno i pravni sigurni sustav o skrbi o djeci. Zašto to govorim? Dakle imali smo prije onaj čuveni baka servis, on je uvijek funkcionirao i naravno da će roditelji s punim povjerenjem svojim roditeljima ostaviti svoju djecu. Međutim, dovodite se u situaciju gdje svoju djecu bilo u svom prostoru ili u prostoru neke treće osobe ostavljate strancima, iako je to doduše išlo po preporuci i slično, tu postoji jedna bojazan, barem bih ju ja imao kao roditelj kome ostavljam svoju djecu. Ovako ipak postoji pravna sigurnost, da ljudi koji će se baviti ovom djelatnosti će biti akreditirani, dakle postojat će imenici dadilja u određenoj općini, odnosno gradu, županija i postojat će određena pravna sigurnost. Druga vrijednost koju vidim ovdje je samozapošljavanje. Kolegica Jelaš je to već spomenula, a ja vrijednost u ovome vidim posebno u samozapošljavanju teško zapošljivih kategorija, ako govorimo o ljudima koji će obavljati ove djelatnosti i možemo se složiti da će to većinom biti žene, tada govorimo o ženama 50+ godina, dakle one spadaju u vrlo teško zaposlivu kategoriju koju poslodavci manje-više izbjegavaju. Prema tome, stvorit će se mogućnosti da one na legalan način djelatnošću koje bi vjerojatno i ovako obavljale odrade znači ono što im fali do mirovine i da si osiguraju egzistenciju. Slažem se da je uloga jedinica lokalne samouprave ovdje itekako velika, kao i u većini stvari o kojima pričamo. Dakle možemo mi govoriti da centralna državna vlast ima ingerencije nad ovime, treba pomoći ovo ili ono i slažem se tu, svakako je skrb o djeci. No međutim, velika inicijativa i dalje ostaje na jedinicama lokalne samouprave. Naravno svjesni smo i financijske odnosno fiskalne ograničenosti jedinica lokalne samouprave po puno pitanja i po puno pitanja gdje im zakoni propisuju obaveze, dakle gdje već imaju zadane troškove od kojih ne mogu preraspodijeliti sredstva. i ovo je moje osobno uvjerenje, da mnogi načelnici, gradonačelnici, župani dosta statično doživljavaju svoju ulogu. Umjesto da su proaktivni oni su manje-više pasivni, posebno u situaciji gdje su imali mogućnost osigurati svojim jedinicama lokalne samouprave novac iz pretpristupnih fondova, sada će i dalje imati tu mogućnost no pod malo težim uvjetima. Dakle ulazimo tu u strukturne fondove, ovisno dakle o kategoriji riječ. Ovdje je to uglavnom socijalna kategorija. Dakle, oni su mogli iznaći sredstva preko fondova za gradnju vrtića, opremanje istih itd. Naravno, to negdje nije moguće i toga trebamo biti svjesni i to je sasvim jasno, ali time znači ovim jedinicama lokalne samouprave dajemo legalnu mogućnost da subvencioniraju instituciju koja će brinuti o djeci. Posebice puna su nam usta tu brige o otocima i o selima. Slavonsko selo umire, isto kao i hrvatski otok, nažalost. Ali što je razlog tome? I gospodarska situacija između ostalog jasno, ljudi idu trbuhom za kruhom, ali i to što u manjim sredinama jednostavno nemaju iste mogućnosti kao što im se pruža u većim sredinama, dakle skrb o njihovoj djeci dok roditelji rade ili su zauzeti na drugi način. na ovaj način i manjim općinama koja imaju limitirana sredstva posebice znači otočkim i ruralnim se daje mogućnost da svojim stanovnicima, dakle građanima omoguće barem ovaj vid skrbi o djeci. Evo zbog svega navedenog već je puno toga rečeno da se ne ponavljam ovaj zakon svakako treba podržati. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Na ovo izlaganje imamo prijavljene dvije replike. Prvo poštovana zastupnica Ana Lovrin. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Hajdukoviću, rekli ste da morate ponavljati jer da vam se čini da mnogi ne razumiju razliku između ustanova predškolskog odgoja i ovog instituta dadilja odnosno djelatnosti dadilja kao skrbi o djetetu upravo zato što jako dobro razumijemo kolega Hajdukoviću, kolega Hajdukoviću jako dobro razumijemo upravo zato i upozoravamo na članak 37. koji ne kako vi kažete da je lokalnoj samoupravi i regionalnoj samoupravi mogućnost da subvencionira, ne daje joj mogućnost nego joj daje obvezu. Zakon kaže dužne su sufinancirati i upravo zato što to razumijemo onda znamo da je već Zakonom o predškolskom odgoju dužnost i Zakon o lokalnoj samoupravi također to govori da je dužnost lokalnih jedinica da se brinu brinu za predškolski odgoj i da ga financiraju. A kako se radi ovdje o skrbi izvan institucionalnoj skrb o djetetu i novom zakonu, onda se radi i o novoj obvezi za lokalnu samoupravu, a kao što smo već čuli kako to kaže Konvencija Vijeća Europe da se lokalnoj samoupravi upravo da bi se osigurala građanima koji imaju pravo na nju ne mogu nametati zakonima nove obveze ukoliko im se za to istim tim zakonima poreznim ne osigura raspodjela poreznog kolača tako da tu djelatnost mogu i financirat. Na repliku odgovara poštovani Domagoj Hajduković. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Ne znam da li ste bili ovdje u sabornici, ali rasprava je zaista išla u tom u tom smjeru a ja vjerujem da satovi gospodina Sanadera, vašeg bivšeg predsjednika itekako razumiju probleme financiranja s kojima se sada suočavamo i zašto. I pitam se koliko bi jedan takav sat mogao financirati predškolskih ustanova. Hvala.

Molim vas! Zastupnik ima pravo raspravljati, ima pravo izrazit svoje mišljenje. Ja moram osigurati to da ga se u tom govoru ne ometa i ja vas lijepo molim da ne dobacujete iz klupa dok zastupnik nešto govori. Ako se ne slažete s njegovim mišljenjem vi možete to mišljenje izraziti svoje mišljenje u nekakvoj replici ili odgovoru na repliku, ali vikati ne možete. Pružate ružnu sliku o ovom Saboru. Čuvajte se toga. Sad imamo prijavu povrede Poslovnika. Gospođa Đurđica Sumrak prijava Poslovnika. Šta ste imali? Izvolite. **Sumrak, Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora i hvala vam što ste dali priliku da iskoristim ovu povredu Poslovnika. Naravno odnosi se na izjavu mladog gospodina Hajdukovića … **Stazić, Nenad

Vidite kako to izgleda kad se nešto jako dobro želi upropastiti i kad se nešto jako dobro ugura nešto jako loše na intervenciju naravno vidjeli smo gospodina Dragovana koji je dao naravno šlagvort mladom gospodinu Hajdukoviću. To je jako žalosno i zaista ćemo sve podržati, ali na ovaj način razgovarati to je ma najblaže rečeno ma besmisleno, evo. **Stazić, Nenad (SDP)** E sad ovako članak 212. nije prekršen, a vi ako smatrate da je ovo moje mišljenje moje tumačenje neispravno trebate se obratiti Odboru za Ustav. Ako se ne obratite Odboru za Ustav onda znači da ste zloupotrijebili ovaj ispravak netočnog navoda, jer zapravo niste uvjereni da je, odnosno povrede i zloupotrebljavate ovaj institut koji vam je Poslovnikom dan zbog toga da čuvamo Poslovnik a ne da zloupotrebljavamo pravo da se govori u Saboru o čemu se hoće. Nema rasprave, nema rasprave sa predsjedavajućima. I to vam piše u Poslovniku. …/Upadica sa strane, ne čuje se./… Nema dobacivanja iz klupe. I to je povreda Poslovnika. Pa držite se Poslovnika sami smo ga donijeli. Sad imamo još jednu povredu Poslovnika poštovana Gordana Sobol. Izvolite. dakle radi se o povredi članka u pročišćenom tekstu Poslovnika to je sada članak 214. odnosno u onom prijašnjem je članak 216. pa bih vas ja molila da izreknete opomenu i to po meni za dvoje zastupnika. Za kolegu Šimu Đurđeviča i za gospođu Đurđicu Sumrak zato što su omalovažavali ili vrijeđali predsjedatelja ili druge zastupnike, zbog toga što je … …/Upadica sa strane, dajte se ponašajte pristojno sukladno mjestu na kojem se nalazite. Pa gledajte, vas su izabrali građani ove zemlje. Ja ne mogu ulaziti u to zašto su vas

Hvala vam